sada idemo na utvrđene točke dnevnog reda i prijedlog materijala koje ste primili, to je: - Prijedlog Zakona o stečaju potrošača, prvo čitanje, P.Z.BR.811. Predlagateljica ovog zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na prvo čitanje zakona, to su članci 183. do 188. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskog sabora primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da, to je poštovani ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Znači pred nama je nacrt Zakona o stečaju potrošača. Uvodimo, moram priznati da je ovo jedan od zakonskih tekstova s kojima smo i inače kao ministarstvo, znate da uvijek idemo na široke javne rasprave, u pravilu idemo na dva čitanja. Ovo je jedan od nacrta u kojima smo išli posebno oprezno zato što se u hrvatski pravni sustav, ne samo pravni sustav, u hrvatsko društvo uvodi jedan novi institut koji dosada nismo poznavali zato što smo radeći na ovom prijedlogu, odnosno nacrtu proučili iskustva mnogih zemalja i vidjeli koliko i one same su odstupale. Većina zemalja EU su upravo ovih zadnjih nekoliko godina radile bitne izmjene u svojim zakonima, one koje su h imale, one koje ih nisu imale su ih donosile. Ilustracije reći ću vam da je prvi put izneseno 2007. da će se ovaj zakon donijeti. Mi smo sada u 2015. i sada ga donosimo. Znači 8 godina, to vam govori samo o procesu koji je trajao i u Hrvatskoj o tome koliko se razgovaralo, što se radilo, razmišljalo itd.. na razini cijele Europske unije većina zemalja bavi se sa problemom s jedne strane prezaduženosti stanovništva, s druge strane nemogućnošću vraćanja dugova sa treće strane, potrebom naplate vjerovnika i pokušavaju naći jedan balans između dužnika i vjerovnika. Mi smo, znači kao što sam rekao išli u jednu široku javnu raspravu. To je prvi razlog zašto je zakon danas pred vama. Drugi razlog je zato što smo neke institute u međuvremenu dotjerivali, vi znate da smo išli i u sustav otpusta dugova, da smo išli i u određene izmjene ovršnih zakona. Dakle to su sve bili, recimo otpust dugova je jedna vrsta filtera da vidimo koliko će ljudi doći u obzir kod ovog zakona. Pored toga trebali smo osigurati infrastrukturu. Ono što smo išli kroz reorganizaciju sudova vidjeti ćete da upravo omogućuje da se i ovaj zakon počne provoditi. Ovdje smo i koristili iskustva kroz predstečajnih nagodbi, također jedna stvar koju smo zato mogli ugraditi. Dakle čitav niz stvari koje su dovele do toga da nacrt izgleda kako izgleda i da je on danas pred vama. Što pokušavamo sa ovim zakonom, odnosno što od njega očekujemo? jer iako je rukovodeće načelo, ne samo naše, svačije, da se dug mora vratiti mi ipak trebamo uzeti u obzir sve ono što se događalo u Hrvatskoj. Mi trebamo uzeti u obzir i neću reći krivnju ali i situaciju vjerovnika. Jer vi ako dužniku omogućite u jednom trenutku da se zaduži više od onog što je njegova kreditna sposobnost vi sudjelujete u njegovoj prezaduženosti. I vi također kao vjerovnik morate snositi određenu odgovornost za to i sudjelovati u mogućem gubitku kako prema građaninu tako i prema nekom poslovnom subjektu. I to je jedan balans koji se, koji moramo nastojati postići. S druge strane često se u našem govoru koristi izraz "dužničko ropstvo". Ja ga možda kao ministar ne bi trebao koristiti i neću ali činjenica je da je velik dio, dobar dio građana doveden u situaciju da nemaju perspektivu. Kamate su velike, one rastu, povećavaju se. Vi u jednom trenutku ako nemate izgled vratiti dug, vi zapravo nemate perspektivu. Dakle vama se mora omogućiti jedna vrsta novog početka. Ako gledamo vjerovničku stranu, sustav koji postoji sada u pravilu pogoduje samo velikim vjerovnicima i to jednom najčešće. Onaj koji je najveći, koji je prvi uzima sve, drugi vjerovnici ne dobivaju ništa. Dakle i tu moramo napraviti sustav koji će sa vjerovničke strane omogućiti zapravo ravnomjernu naplatu onog što ima, onog što nema neće naplatiti. Dakle to je taj balans koji smo pokušali kroz ovo dati. Sljedeće, nekakvi vidjeti ćete sustav koji postavljamo on ima i određene filtere i on je napravljen da prvenstveno ide ka sporazumu. Ako nema sporazuma onda ide prisilni postupak. Što znači sporazum? Prvi korak je savjetovalište što smo predvidjeli da radi FINA. Zašto FINA? Ima školovani kadar, ima mrežu koja pokriva cijelu zemlju i može biti vrlo brzo stavljena u funkciju, raditi po određenim uputama. I treće ona može imati uvid u određene registre koji su nam bitni za ovo. Što je njezina zadaća? Ili možda prije toga da kažem tko se uopće kvalificira za ovo. Znači kada govorimo o potrošaču, to su prvenstveno građani pojedinci. Međutim mi smo malo proširili krug i rekli smo da u to mogu ući i slobodna zanimanja, dakle i obrtnici pod određenim uvjetima. Znači da dug nije veći od 100 tisuća kuna, da nema više od 20 vjerovnika itd. jer oni inače idu po pravilima Zakona o stečaju. Ali ovdje i zbog nekih drugih stvari koje ću vam kasnije reći smo otvorili mogućnost i za samostalne djelatnosti, slobodna zanimanja. S jedne strane. S druge strane, tko je kvalificiran? Onaj tko ne može servisirati svoje obveze. Ja to kažem jednostavno, znači trajnija nesposobnost za udovoljavanje dospjelim financijskim obvezama. Postoji i presumpcija insolventnosti to je da su te obveze više od 30 tisuća kuna i da se ne servisiraju 90 dana. To je presumpcija. Ovo prvo je uvjet, ovo drugo je presumpcija. Znači može se i bez obzira na to ići. pokušaj izvan sudske nagodbe, dakle pokušaj prolaska kroz savjetovalište ima nekoliko funkcija. Prvo, na način financijsko, ne financijsko, ali osvješćivanje građana jer je prvo to mjesto na kojem mogu dobiti sve informacije o tome što će im se događati ako uđu u ovaj postupak. Ovdje je jedna napomena, dakle mi nismo išli ka sustavu kakav imaju neke druge zemlje gdje i vjerovnik može otjerati dužnika u stečaj. Mi smo to ostavili samo dužnicima. Dakle građani biraju da li će ići za ovo ili ne. To je jedan mehanizam koji je na raspolaganju građanima, ne vjerovnicima. Vjerovnici mogu predložiti ali ako nemaju izričitu suglasnost dužnika nema stečaja. Dakle nema postupka. Dakle to smo ugradili upravo zbog situacije u kojoj se nalazimo. Dakle, savjetovalište su regionalni centri i podružnice FINA-e, mjesna nadležnost je prema prebivalištu dužnika. Zadaća je prvo znači kada dođe dužnik upoznati ga sa svim njegovim pravima i obvezama. Drugo je pomoći mu kod ispunjavanja formulara i svega onoga što se traži ako odluči ići u postupak. Vrlo važna stvar jer od početka želimo imati postupak koji je usmjeren i u kojem se podaci skupljaju od početka jednoobrazno, znači po istom sustavu. Ovdje jedna digresija, ali jedan od problema koji mi imamo u stečajnom postupku, dakle nema tu ali smo primjenjivali to iskustvo je upravo to što nemamo strukturiran postupak do kraja i nemamo jedinstvene obrasce. Znači naši stečajevi bi bili puno brži i jednostavniji i to sad uvodimo po Stečajnom zakonu koji je prvo čitanje već prošao, da vi od početka imate podatke koji se moraju priložit. Ponovno nastavljam o tome, apsurd je da ako poduzetnik sudjeluje na javnom natječaju, ispunit će ovakvu knjigu svih podataka, ako otvara stečaj onda je dovoljno napisat prijedlog za stečaj i potpisat i onda sudu stavljamo da prikuplja sve te podatke itd., što jednostavno niti je posao suda i gubi se energija na nečem na čem se trebala gubit, dakle zato ovdje uvodimo FINA-u. Sljedeće, FINA je u mogućnosti po registrima uparit i vidjet koje je stvarno stanje. Dužnik mora dat popis vjerovnika, FINA će ih pozvat, kontaktirat i pokušat doći do plana otplate odnosno do sporazuma. Naravno, ako postupak ovdje završi u prvom stupnju svi smo sretni i riješili smo se zapravo, sklapa se nagodba koja ima učinak izvansudske, koja je zapravo nešto što će se provest, mora se provest i tu nema odstupanja. Ako to ne uspije, a ovaj postupak smo stavili kao preduvjet za drugu fazu to je sudskog postupka, dakle ne možete ići izravno na sud. Recimo kolege u Sloveniji koje imaju samo sudski postupak upravo su s tim imali najviše problema, nisu imali ovaj filter i pripremu prije i zato su imali vrlo velikih problema. Vi možete ići na sud, ponovo dužnik ili vjerovnik uz njegovu suglasnost i pokreće se klasični stečajni postupak. Prva faza je ponovo pokušaj mirnog rješenja, ako to ne uspijeva onda sud odlučuje u jednoj sličnoj proceduri kao što je to stečaj. S tim ovdje ako vjerovnici, netko od vjerovnika ne želi sudjelovati onda ga sud može njegovo odbijanje zamijenit svojom odlukom. Dakle to je rizik vjerovnika, ali ovdje nećemo dopustit da neki od vjerovnika zbog svojih uskih interesa blokira cijeli postupak. To se ne može dogodit. Tu postoji povjerenik čija je zadaća brinut o imovini, opet vučem paralelu sa stečajnim upraviteljem. Uvijek je odluka suda. Kako to ide? Postoji ajmo reći tri scenarija. Jedan je kad imamo imovinu i u tom slučaju ta se imovina popisuje, procjenjuje. S jedne strane se vidi koliko su dugovi, s druge se strane vidi kolika je imovina. Imovina osim onog minimuma egzistencijalnog se prodaje i ide za otplatu dugova i određuje se razdoblje od 1 do 5 godina, mi tu imamo kraća razdoblja nego neke druge zemlje koje idu i do 7 godina u Europi, u kojem će se provodit razdoblje provjere, kušnje, kako hoćete, znači u kojem će dužnik biti pod nadzorom. Ukratko, dio svojih prihoda će morat izdvajat za plaćanje dugova, a dio mu ostaje za život. Koliki je taj dio koji mu ostaje za život odlučuje sud. U jednoj od ranijih verzija smo imali ideju da to bude propisano točno, međutim onda kad gledate evo svi mi ovdje koji stoji i sjedimo imamo različite situacije. Netko uzdržava više djece, netko manje, nekom djeca školuju na fakultetu, nekom ne, netko pomaže roditelje, netko ne. To smo htjeli dati sudu mogućnost da to prilagodi individualnoj situaciji. Dakle vi ste onda kao dužnik u situaciji da ćete dio prihoda davat za otplatu dugova, dio ostaje vama. Taj dio koji ostane vama će bit skroman, to odmah moram reći ali to i je logika postupka. Nitko ne može očekivat da će luksuzno živjet i poslije dobit otpis dugova. Zašto? Zato što nakon razdoblja tog od 1 do 5 godina ponovo se radi sravnjivanje i nakon toga što ste otplatili ste otplatili, ono što niste se otpisuje pod uvjetom da ste se držali obveza. I tu vi kao građanin počinjete od nule, odnosno počinjete ispočetka. Vi ste znači u situaciji da ste bili, ostali ste bez imovine ali bez nje bi i tako ostali u ovršnom postupku. Vi ste bili u situaciji da ste otplatili koliko ste mogli, nakon toga vi ste u situaciji da više dugova nemate. Vjerovnici su se naplatili ravnomjerno, ne kao što je sada nekad slučaj da se naplaćuje samo onaj najveći ili prvi koji krenuo i naplatili su se koliko je bilo. Ako ste građanin dužnik koji nema nikakvu imovinu onda će se stečaj otvorit i zatvorit. Ako imate radnu sposobnost, to je jedna mogućnost, vi ćete imat obvezu radit i dio vratit kroz tih 1 do 5 godina, nakon toga ponovo crta i otpis onoga što niste vratili. Ponovo počinjete. Ako i nemate radnu sposobnost onda će vam se otpisat sve. Dakle to je nešto što građaninu ponavljam koji se odluči za tu opciju daje mogućnost da kroz jedan težak period prođe, ali da nakon toga on više nema dugova. Vjerovnici, oni znaju da će naplatit onaj dio koji je tako realno naplativ i koji je moguć i nakon toga priča završava jer to je bio njihov rizik. Oni su davali nekome da upadne u problem jer nisu ga zapravo od početka provjeravali kreditnu sposobnost itd. i oni će ostat bez dijela svojih potraživanja, ali tu povlačimo crtu. Znači jedna i druga strana nešto daju. Dužnik daje maksimum koji može vratit, vjerovnik prima taj maksimum i ostaje bez drugog dijela. Znači tu se povlači crta. Dva pitanja ovdje je bitno adresirat. Nekretnina. Mi smo sada, stalno govorimo o nekretnini, jedinoj, životnoj, egzistencijalnoj itd. Postoji mogućnost predviđena je zakonom da dužnik traži da nekretnina koja mu je jedina, ako u njoj živi i ako ona ne prelazi određene parametre, znači to se ne odnosi na vilu od 3000 kvadrata ali će se takva vila prodat pa će mu ostat novaca za stan od 60, ovisno koliko ima ljudi itd., da on traži da se ona ne prodaje do isteka ovog roka od jedne do pet godina. Nakon toga, ako je on u situaciji da je otplatio veći dio dugova, da je u situaciji da ponovo može nastavit vraćati dio onda postoji i to predviđamo mogućnost dogovora sa kreditorom da se ta nekretnina nikad ne prodaje, nego jednostavno ulazi kroz to je jedna vrsta reprograma i ona se dalje otplaćuje. Ako nije prodat će se, kao što će se prodati danas samo će se prodati odmah. Kad su u pitanju obrtnici i samostalna zanimanja onda njima dajemo mogućnost da traži i da dobiju priliku da im se ostave sredstva od kojih žive. Znači, da oni i dalje mogu obavljati svoju djelatnost, vraćaju dio dugova, dio ostaje njima. Nakon toga se ponovo podvlači crta i vidi se koliko je vraćeno, koliko nije i koliko je vrijednost ovih sredstava. Dakle, tu znači ne tjeramo ljude koji žive od vlastitog rada na neki način kao obrtnici, da oni moraju odmah ostati bez ičega. Oni imaju priliku kroz ponavljam jednu do pet godina servisirat dio dugova, dio ostaje njima. Nakon tog se vidi što će se i kako će se sa ostatkom napraviti. Ja neću sada jer imate prijedlog zakona ulazit u detalje, sigurno će bit dosta pitanja i mogućnosti za obrazlaganje. Ali možda samo nekoliko napomena. Ovo je jedan od zakona za koji bi bilo idealno da se ne donosi u doba krize kao i uvijek, jer kad god u ovakvoj situaciji idete s ovim imat ćemo potencijalno veliku navalu na početku. Morat ćemo dignut sustav i dimenzionirat ga za jako veliki broj potencijalnih dužnika da bi on kroz godine padao. To je iskustvo drugih zemalja. Ali u jednom trenutku morate ići s tim. Drugo, ovo nije čarobni štapić za brisanje dugova i to nitko ne treba tako doživjeti i ne treba imati očekivanja od ovoga. Ovo je jedan izbalansiran prijedlog, ali on završno znači težak život za dužnika kroz određeno vrijeme. Naravno nakon isteka tog vremena on više nema dugove. Vjerovnik što je naplatio je naplatio, ali to nije jednostavan ni lak postupak. U svim zemljama koje smo gledali očekivanja su bila vrlo velika na početku, u praksi relativno mali broj građana ide kroz to. Tog moramo bit svjesni. Dakle, mi ovdje ne dajemo sljedeće: dugoročno rješenje ovog zakona. Naime, situacija u kojoj jesmo, nije ovaj zakon, to je povećanje zaposlenosti jednostavno mogućnost ljudima da više rade i zarade i vraćaju svoje dugove. Jer ako ćete vi imati građanina koji će proći kroz ovo, pa će opet doći u situaciju da ne može vraćat dugove opet su u istom problemu. Dakle, to je, nije hrvatsko iskustvo, to je iskustvo zemalja koje su kroz to prošle. Mi ovdje nismo htjeli ići kao neke zemlje da postavljamo minimum koji se mora vratiti. Recimo imate neke zemlje koje kažu moraš uvijek vratiti 25% dugova. Da, ali što ćete sa građanima koji nemaju radnu sposobnost, nemaju imovinu. To znači da oni uopće se ne mogu kvalificirati za ovo. Ali nema realno da će oni platiti, zašto bi im onda stavljali 25%? To je u nekim zemljama recimo dovelo do toga da je potpuno propao ili uopće se nije koristio ovaj institut. Mi smo ovdje uveli ovo savjetovalište. Zašto? S jedne strane kao filter, s jedne strane da on omogući kasniji postupak. Dakle, nastojali smo postići što veći balans između te dvije, ta dva interesa i te dvije nisu oni suprotstavljeni. Ali s jedne strane omogućit ljudima novi početak koji su upali svojom, pa nekad svojom krivnjom na neki način, nekad objektivnim okolnostima, gubitkom posla, bolešću itd. u situaciji da ne mogu vraćat dugove s jedne strane. S druge strane vjerovnicima omogućiti da nešto dobiju, ali bez ostatka će ostati. Zašto? Jer su oni bili, ako kažemo da je dužnik bio neoprezan jer je to uzeo bio je vjerovnik koji mu je dao. I mi konačno u društvu moramo ići prema balansu. Tako da kažem prijedlog je, prvo je čitanje, samo ću vam reći javna rasprava na našem webu je od lipnja prošle godine. Održali smo više okruglih stolova, o ovom smo dosta razgovarali. Nije nam se nikad kad idete sa ovakvim nečim nije vam ugodno i jednostavno jer idete u potpuno novo. Interes nam je dobiti u raspravi što više ideja i sugestija da nekakve stvari ako mislite da treba da ih korigiramo apsolutno smo otvoreni za to. sljedeći preduvjet za uspjeh ovog zakona je edukacija. S jedne strane edukacija potrošača upravo kroz ova savjetovališta. Ja sam razgovarao i sa nekim nevladinim udrugama i one bi trebale dati svoj doprinos, jednostavno ljudima ljudima predočiti što to znači. S druge strane edukacija povjerenika i sudaca. Ovdje jedna napomena. Ideje su bile da ovo ide na trgovačke sudove. Trgovačkih sudova mi imamo malo i to bi bilo zapravo za građane nedostupno jer ovo su građani koji nemaju novca i sada ih tjerate da moraju jako daleko putovati do trgovačkih sudova nema smisla. Zato smo se odlučili za općinske sudove. Vi znate da smo ih reorganizirali sad od 1.4. Oni će biti krupniji, moći će jednostavno ljude posvetiti da ovo rade. S druge strane Trgovački sudovi imaju najveće zaostatke itd. Imat će priljev i kroz stečajno i ne bi se ni mogli nositi sa velikim brojevima. Dakle, edukacija stanovništva, edukacija sudionika i to je to. Mi moramo raditi znači na implementaciji. Sam tekst. Ja sam, pokazivali smo ga raznim i od Komisije itd., svima se čini dobar, sa nekim, uvijek netko ima neku ideju. Ali ovo je jedna od stvari gdje će kao i svugdje, ali ovdje posebno, o implementaciji sve zavisit. Evo hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Na vaše izlaganje prijavljeno je 8 replika, pa ćemo po redu. Poštovani zastupnik Dragutin Lesar, replika. rada)** Poštovani gospodine ministre, pažljivo sam slušao vaše uvodno izlaganje i pogledao obrazloženje ovog prijedloga zakona i odgovor na jedno pitanje. Počeli ste o tome govoriti pa stali. Koliko je postojećih dužnika potencijalno moglo biti pokriveno ovim zakonom? Naime, od 322 tisuće blokiranih, mislim da su oni kandidati za korištenje postupaka propisanih ovim zakonom naprosto je temeljem podataka koje ste dali u tekstu nemoguće izračunati jer ste grupe dužnika svrstali od 2 do 10, 10 a definicija zakona veli da je potrošač insolventan ako u 90 dana ne može vraćati dugove veće od 30 tisuća kuna. Dakle, imate li podatak ili procjenu? To je bitno da znamo na koliki potencijal se odnosi ovaj zakon. Drugo, imate li podatak o razlozima ulaska u dužničko ropstvo ili blokadu? Primjerice od ovih 31 milijardu duga i 322 tisuće blokiranih koliko su ušli u dužničko ropstvo zbog gubitka posla? Dakle, ja se maksimalno koncentriram na ove dužnike koji su dužni bankama i financijskim institucijama, to je preko 65% ukupnog dugovanja njima, ovi koji duguju kartičnim poslovanjima, teleoperaterima, leasingu, osiguranjima ne vjerujem da je to posljedica gubitak posla. Ovi odgovori su strahovito bitni da vidimo gdje eventualno ta mjera može biti korisna zbog uzroka. I na kraju, hoćete li konačno privremeno intervenirati kao Vlada prema onim dužnicima u zaštitnom smislu gdje se propituje i ispituje legalnost poslovanja vjerovnika u Hrvatskoj kao što su Raiffeisen štedionice koje i nadalje vrše ovrhe i deložacije u Hrvatskoj? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** prvo pitanje, kad gledate formalno ako bismo uzeli u obzir samo građane koji su blokirani tu bi bilo nekakvih 120 Međutim, ja vam ne mogu reći da li je to stvarna slika jer činjenica je da dio građana koji su blokirani funkcioniraju mimo toga i imaju nekretnine itd. kao i činjenica da dio građana stvarno nema ništa pa čak ni račun pa nije ni blokirano. Tako da nemoguće je, znači ako gledamo samo taj parametar da, to je 120 tisuća je nekakav maksimum. Ali ponavljam da dio građana koji jesu blokirani neće ići na ovu opciju vrlo vjerojatno jer imaju neke nekretnine itd., žive ne drugi način, a dio je ljudi koji nemaju čak ni račun a koji će možda iskoristiti ovu opciju. Dakle, nisu formalno ni blokirani znate? Tako da to je vrlo teško. Što se tiče pitanja gubitka posla i korelacije znači sa nemogućnošću vraćanja taj podatak nemamo, mi ga mislimo imat ćete ga do drugog čitanja na jednom uzorku ali on se neće moći izvaditi jer se on ne vodi kao takav. FINA koja ima podatke o blokiranim ona nema podatke o zaposlenju. Tako da pokušali smo to upariti, nismo još uspjeli, mislim da ćemo moći napraviti jedan uzorak koji bi bio pregledan ali da ćemo imati do kraja, nećemo. Dakle, u ovom trenutku ga nemamo. Ovo što ste rekli, vi ste već to pitanje postavljali i razgovarali smo o tome kad je bio ovršni, upravo dijelom i na vašu inicijativu ja mislim koliko smo razgovarali smo ostavili onu mogućnost ovrhe ako se pokrene kazneni ili drugi postupak. I to je jedino što može takvim dužnicima donijeti odgodu jer ne možete drugačije. Svaki predmet je individualni, vi ne možete ići općom mjerom. Dakle, dužnik koji je u tome i misli da je zbog nezakonitog poslovanja nečijeg došao u situaciju da vraća nešto što ne mora treba potegnuti taj postupak i ovrha se zaustavlja. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa ministre. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre da bi jedan zakon uopće stvorili se preduvjeti da može profunkcionirati onda je potrebno stvoriti zdrave temelje. Međutim, vi nažalost u svom obrazloženju na stranici 6. kod osiguranja potrebnih sredstava ste prekršili i Zakon o proračunu i Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Gledajte što ste napisali, zakonom potrebna sredstva osigurat će se prenamjenom sredstava unutar odobrenog limita. Vi nemate odobreni limit, vi imate usvojeni proračun i druga stvar ako imate i viška sredstava na toj poziciji onda ste prevarili ovaj Sabor i Vladu. A ako mislite da ćete osigurati tu sredstva onda morate reći što nećete napraviti. Jer naprosto proračun funkcionira tako. Druga stvar, bilo bi dobro kad govorite o obrtu i slobodnim zanimanjima da ovaj zakon uskladite sa člankom 36. Zakona o obrtu. Zašto? Zato što vam on jasno definira što, kako i kada se može plijeniti kod obrta. Članak 36. Zakona o obrtu to nije nažalost usklađeno sa ovim zakonom. A Zakon o obrtu je lex specialis zakon što se tiče obrta. Druga stvar, ovaj zakon definitivno potvrđuje da je ova Vlada odustala od onoga funkcioniranja OIB-a kako bi OIB trebao funkcionirati, a to je Središnji registar u Poreznoj upravi i to i je bila osnovna nakana kad se donosio Zakon o OIB-u jer onda hrpa ovih odredbi koje ste vi ovdje stavili ne bi uopće trebala. Zašto? Zato što bi se moglo povući iz Središnjeg registra pa između ostaloga i što ste vi u odgovoru na repliku rekli sada da nemate podatak o plaći i o zaposlenju istovremeno, da postoji Središnji registar, a što je u izvornom Zakonu OIB-a da bi to mogli povući iz tog Središnjeg registra. Ali kažem, ova Vlada je definitivno ne znam iz kojeg razloga odustala od primjene OIB-a. Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. nekakva dodatna cijena ovoga biti do nekakvih 10,5 milijuna kuna, to je u PFU obrascu. Ovo što ste rekli za obrazloženje pogledat ću, ako je u redu ja zahvaljujem i korigirat ćemo, dakle nikakav problem. problem. Što će biti? FINA će obavljati svojih redovnih poslova, sudovi će raditi svojih redovnih poslova. Ono što vidimo kao neposredni izdatak za proračun je sufinanciranje na neki način pristojbi i troškova za građane koji za to nemaju novca. I to smo dali izračun koliko bi to bilo. Dakle, ali prihvaćam ako smo napravili nekakvu formalnu u obrazloženju to ćemo korigirati. Ovo što ste rekli usklađenje sa Zakonom o obrtu, to su dvije stvari. Obrtnik u pravilu ide u stečaj, ne u stečaj potrošača. Dakle ono što se može ili ne, ovo je dobrovoljni postupak. Vi govorite o ovrsi gdje vi nemate riječ. O tome vam i govorim. Dakle, ovdje obrtnik uzima u obzir što i izabire koji mu je povoljniji sustav. Dakle oni ne moraju biti usklađeni kao što po ovom zakonu čovjek može ostati u nekretnini 5 godina, po drugim zakonima ne može. Dakle, to je tako, ovaj zakon je drugačiji. Ovo završno sa OIB-om, ja ne bi sad ovdje otvarao i nemamo ni vremena ulazit u sve one registre koje smo zatekli, koje nismo zatekli, za koje nam je bilo rečeno da funkcioniraju, a stvarno ne funkcioniraju mogao bi vam ih dosta nabrojiti i nema smisla. Dakle, mi sada radimo najviše što možemo iz onog što imamo, a vi znate, sudjelovali ste u nastanku nekih od tih registara, znate koliko je bilo problematično ih stvoriti, ni jedan mi nismo zaustavili, sve smo samo unaprijedili.

kuna je u pitanju, no ono što me brine da olako kažete dužničko ropstvo, olako kažete 8 godina se čekalo na ovo zakonsko rješenje, no nisu u većini slučajeva ni dužnici ni vjerovnici krivi. Nisu krivi ako su im smanjenje plaće, nisu bili krivi što su cijene rasle, nisu bili krivi što se tečaj podizao, nisu krivi za gubitak posla no ono što je trebalo puno ranije upravo stisnuti vjerovnike da počnu razgovarati s dužnicima i počnu rješavati problem. Nažalost predugo smo čekali i bojim se da dobar dio ljudi koje ćemo sad pokušati pomoći nećemo im pomoći jer predugo se čekalo. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre ja se slažem sa vama, ovaj zakon trebalo je donijeti puno ranije. Međutim, sada mi se čini da je malo prekasno. Kada imate preko 300 tisuća onih kojima prijeti osobni bankrot onda se postavlja pitanje može li ovaj zakon na neki način im pomoći. On je složit ćemo se nužno potreban. Međutim, jedini pravi lijek pokretanje gospodarstva, otvaranje radnih mjesta i onda rješavati ove slučajeve ko za osobni bankrot jer će moći koliko toliko vratiti novce. Međutim, ja bi ovdje postavila nekoliko pitanja. Ovaj zakon puno bolje izgleda kada ga vi ovako predlažete nego kad se on čita i kada se samo dok ga čitate otvaraju kojekakve životne situacije. Jedna životna situacija je da vi ovdje govorite o prodaji nekretnina, točno nekretnine će se morati prodati međutim kome? Tržište nekretnina je mrtvo i pitanje je kada će profunkcionirati. Dakle, prođe vam 5 godina koliki je rok za ovaj postupak što nakon toga, što nakon toga? Završava li taj osobni bankrot, ostaju li te nekretnine koje se ne mogu prodati, što se događa sa čovjekom koji je pokrenuo osobni bankrot nakon 5 godina? To je bitno pitanje. Ako se nekretnine ne prodaju, ako ne dobije posao, ako ne može namiriti 90% tih tražbina što se onda u tom slučaju događa Ja ću vas samo podsjetiti da je jedno zakon, jedno je što mi govorimo, a život je nešto sasvim drugo. Danas vam ljudi prebacuju ili lažno opterećuju, ili fiktivno opterećuju, neću reći lažno nego fiktivno opterećuju nekretnine, danas vam se ljudi ispisuju s mjesta prebivališta, ne možete ih više nigdje dobiti, blokirani su im računi, one preostale račune zatvaraju, jednostavno izblendali su se da tako kažem u žargonu iz života. Što s njima? Odgovor na repliku poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Nakon proteka roka od jedne do pet godina ako nekretnina nije prodana, ono što sam rekao, znači vidi se koliko je još preostao dug, ako ga je preostao, čovjek možda nađe jako dobar posao i vrati sve, možda nije vratio ništa jer nije našao posao, u tom slučaju i postoji mogućnost dogovora sa vjerovnikom da mu se nastavi neka vrsta obročne otplate ili tako ili će se prodati. Kao što će se dogoditi danas, ali će se dogoditi odmah u ovršnom postupku. …/Upadica se ne čuje./… Molim? Bankrot je završio, ali vi ste ušli u, znači što je, ako sam ja vama dužan i nakon 5 godina sam od duga od 200 tisuća kuna za koje je hipoteka na mom stanu, vratio 150 tisuća onda je vrlo logično da ćemo se vi i ja, pogotovo zbog tog lošeg tržišta nekretnine dogovoriti da vam ja, ali bankrot je gotov, to je sad naš novi dogovor da vam vratim ovih 50 tisuća i ostanem tamo. Jer sa prodajom ćete izgubiti i vi i ja. A vi ste dobili, ja sam dobio 5 godina da vam vratim ovih 150, ako sam vratio 10 onda vrlo vjerojatno će to, ali ponavljam ono što sam rekao, ako mislite da postoji bolje rješenje dapače prvi ćemo ga saslušat i razgovarat o njegovoj primjeni. Dakle, ovdje imamo situaciju uvodimo novi institut, možemo ga kritizirati to je odlično, ali također ja bi pledirao na sve da daju protuprijedlog ili da kažemo da nećemo ići sa njim i to je moguće, ali se svi slažemo da trebamo ići. Ovo je ono iza čega mi stojimo i da je najbolje što mi u ovom trenutku možemo dati i što je realno da možemo provesti ako postoji konkretno, evo dajte neki prijedlog što nakon 5 godina. Ja ne vidim drugo rješenje, osim znači dobili ste 5 godina, uspostavljamo situaciju kakva je i vidimo što ćemo dalje. Hvala lijepa. Dakle, poslovničke mogućnosti omogućuju da se svi prijave koji nisu zadovoljni u replici i odgovoru na repliku pa da to koriste, a da ne raspravljaju iz klupe, nije nije moguće tako. Kao što i predstavnik predlagatelja može uvijek tražiti da u ime predlagatelja govori u okviru rasprave 5 minuta i na kraju možemo dakle strukturirano razgovarati o prijedlogu. A sada nova replika poštovane zastupnice Jadranke Kosor. Hvala lijepa. Gospodine ministre s pravom ste spominjali dužničko ropstvo, tko se može tako osjećati naravno oni koji bez obzira koliko duguju ne vide perspektivu i ne vide izlaz, vrte se u krugu, nemaju rješenja, dakle to su situacije kojima svjedočimo nažalost svaki dan. I činjenica da podaci koje iznosite su zapravo više nego zabrinjavajuće. Znači da je taj dug u 2 godine od 2012. kada je iznosio više od 17 milijardi narastao na više od 31 milijardu kuna. Dakle to je nešto što je više nego zabrinjavajuće. Zato vas pitam, gledajući strukturu onih koji su blokirani, odnosno koji duguju, dakle 139 tisuća 301 građanin je blokiran zato što duguje do 10 ili 10 tisuća kuna, do 10 ili 10. U toj strukturi je 89 tisuća 287 po ovim podacima koji su u samom prijedlogu zakona od 2000. do 10000 kuna. Dakle mene zato zanima zašto je povučena ta granica od 30 tisuća, odnosno 30 i više tisuća kada se vidi da u strukturi onih koji duguju blokiranih ima iznimno puno onih, dakle mogli smo reći polovica koji duguju do 10 ili 10 tisuća a među kojima i vidimo ne mogu sada te sve podatke iznositi da je iznimno puno i onih koji duguju do 2000, odnosno 2000 Dakle netko tko duguje govorim o 2000 kuna što se čini iz ove naše saborske perspektive ne tako veliki novac a da se nalazi u dužničkom ropstvu i da ne vidi izlaza to je zapravo strašno. Dakle zašto 30 i više. Hvala. Odgovor na repliku poštovani ministar Orsat Miljenić. koji kroz duže vrijeme ne može udovoljavati svojim obvezama. Ovo je stavljeno kao presumpcija. Znači ako imate 30 tisuća i 90 dana idete automatizmom. Ne morate zapravo dokazivati, dakle tu može doći i građanin od 10 tisuća ili 2. Samo kažem, ovo je presumpcija ali nije apsolutni limit. Još jedna koliko mogu, mi moramo također biti svjesni da ako nam krene 200 ili 300 tisuća građana u ovaj sustav on neće profunkcionirati s jedne strane. S druge strane on će biti strahovito proračunsko opterećenje. Jer svaki taj građanin od 2000 kuna, vi računajte da će ovaj postupak koštati par tisuća kuna koje on nema i platiti ćemo ga mi porezni obveznici. Dakle postoji jedna solidarnost društvena koju ćemo kroz to iskazati ali također tu treba uzeti u obzir i građane koji servisiraju svoje dugove i koji će jedan dio morati participirati ovdje ali ne možemo ih preopteretiti da participiraju više od neke mjere jer nema besplatnog. Znate, taj postupak košta. On će koštati 2, 3 tisuće kuna ukupno, sigurno. Znači ako imate 200 tisuća građana, možda ću fulati ali to je 400 do 600 milijuna kuna. A netko tko je 2000 vjerojatno nema 3000 za platiti. Dakle to je nešto što također moramo uzeti u obzir. Jer tih 600 milijuna kuna će platiti ljudi koji inače servisiraju svoje dugove. Dakle tu moramo naći balans i zato smo stavili ovu presumpciju nešto višu. Ali naravno da ona ne isključuje ni nekog tko je puno ispod toga. Ali uvijek će vam se postaviti pitanje da li ćete voditi postupak koji vrijedi toliko, koji će vas koštati za nešto što je razmjerno puno manje. Evo zato je, ali ne ograničava. Hvala lijepa ministre. Nova replika poštovani zastupnik Branko Vukšić. iako je ideja ovog zakona sustavno provoditi, zapravo zaštiti osobe i njihove obitelji. Međutim, vi ste rekli u samom uvodnom izlaganju da su mnoge zemlje to pokušavale ali su odustale od toga jer to nije provedivo. Ja sada kažem s ovog mjesta to u Hrvatskoj neće biti provedivo. Osim što ste sada rekli koliko će to koštati milijuna, stotina milijuna kuna stvaramo novu kastu. Ovrhe su rak rana u Hrvatskoj. Građanin koji ima dug od 300 kuna, naraste mu 1800 kuna. Sada se, sada budite ministar, izdignite se iz svog odvjetničkog habitusa, odvjetnički uredi su namlatili toliko novaca ozakonjenom pljačkom ovdje u Saboru i što se dogodilo? Jedna kasta se enormno obogatila a građani su enormno osiromašeni. Drugi su stečajni upravitelji, treći su bilježnički uredi, sve smo stavili na grbaču građana. I sada stavljamo, rekli ste to će porezni obveznici. Sustav će propasti kao što su i ovrhe kojima ćemo predložiti promjene zakona. Na koji način, kako može, objasnite mi nešto što je dug 300 kuna narasti na 1800 kuna jer odvjetnički ured je to stavio? I onda se vi pogađate sa odvjetničkim uredom onda vam on pusti 300 ili 400 kuna. Pa to je nešto prestrašno. Ovo sve vodi k tome, ja ne sumnjam u vašu namjeru. Svaki zakon je ovdje i mi zastupnici smo idealisti i kažemo sada će to profunkcionirati, neće profunkcionirati. Moramo shvatiti naš mentalitet i moramo shvatiti našu praksu. Da li, pazite to je milijun i pol ljudi u pitanju. 323 tisuće, 322 tisuće blokiranih je. To znači toliko je obitelji, jer nitko nije blokiran zbog toga što mu se da, ima mešetara koji mešetare s time ali to je jedna trećina koja živi u siromaštvu, jedna trećina građana. Ovo je strašno pitanje na koje ovaj zakon neće dati odgovor. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** To što ste rekli ja očekujem za razliku od vas da će on biti proveden i da će dati rezultate. Ponavljam on nije čarobni štapić koji će otpustiti dugove i on neće riješiti socijalni problem ovaj o kojem vi govorite. On će dati građanima mogućnost da izaberu da li žele ući u ovaj program i proći kroz određeno razdoblje i riješiti se dugova i početi iz početka. Dakle to je izbor dužnika. Mi nikoga ne tjeramo u ovo. Mi kažemo, ja sam dužnik, ja mogu izabrati da li hoću ići u ovo ili ne. I to je ono što ovaj zakon. On znači, dužnika se ne može otjerati u stečaj. Naravno ako se bude radilo o brojevima koje vi govorite, toga sam i ja svjestan da mi to kao sustav ne možemo progutati, misli to je, ali boljeg od ovog rješenja mi nismo našli. Ovakve zakone imaju i zemlje koje su puno bogatije od nas zato što se i u Švicarskoj ili u Austriji dogodi da ljudi jednostavno ne mogu servisirat svoje dugove i da moraju ići za ovom opcijom. Teško se na to odlučuju, nikom nije lako, svi su svjesni da je to zapravo ona krajnja mjera ali je korisna. Dakle to nije, ponavljam, to je vrsta zakona koji se primjenjuje i u, uvjetno rečeno, siromašnijim i bogatijim zemljama, negdje više, negdje manje. Ovo što ste rekli sa industrijom, dajte prijedlog. Vi znate da smo mi kao ministarstvo puno napravili da se ti troškovi reduciraju i ja ću se prvi s vama složit da je pogotovo kad smo stavili sustav FINA-e i naplate, da je neprihvatljivo da oni budu tako visoki. Vi znate da smo mi imali i ograničenja tu, stavljali smo neke u zakon, neke kroz tarifu su stavljeni. Ako mislite da ima još prostora tu smo za razgovarati jer zbilja smo bez obzira na ovo što ste rekli što sam radio prije, ja sam bio prvi koji je vezao to troškove. Da li dovoljno, ajmo vidjeti. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Dujomir Marasović, replika. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče Sabora, štovani gospodine ministre. Po vašem profilu ministra simpatičan ste ministar za mene u odnosu na ono što radite, kako nastupate, pokušavate modelirat taj sustav, u nečemu i uspijevate ali makar se zna da nešto hoćete. Ali znate zašto ste mi simpatičan, zato što ne plaćate stotine milijuna kuna za tuđu pamet i to iz uvoza da vam kaže što ćete činiti. Ovi drugi ministar evo ti 200 milijuna, kaži mi treba li privatizirat autoceste. Pa šta je onda postaja ministar, nije triba se natjecat za tu dužnost. Ima drugih koji bi znali to i sami. To vam je kao za uvod. Ali onda ste rekli da će bit dosta pitanja pa eto ja se pridružujem tim pitanjima. U ovoj državi gdje je bilo dosta pokušaja ajmo riješit nelikvidnost, uveli smo predstečajne nagodbe-nelikvidnost veća. Ajmo oprostit neke komunalije da bi odblokirali blokirane. Blokiranih je svaki dan više. Sudbina ovog zakona za koji ja jesam, evo unaprijed dižem ruku, on je potreban i nužan ali iz njega male vajde. Ali ono moje pitanje na vas, gospodine ministre da li se vi spremate za donošenje stečajnog postupka za Republiku Hrvatsku jer po svim parametrima koje se naveli kako se ide u dužničko ropstvo kao pojedinac Hrvatska država po svim tim pokazateljima ide u dužničko ropstvo i mi se moramo spremat da li imate odgovor meni i da li imate plan kako ćete nastupit u momentu kad Hrvatska otiđe u stečaj, a to je vrlo brzo. Jer ovako kako je ova Vlada vodi stečaj je blizu, nužan, na vratima. Odgovor na repliku poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle što se tiče korištenja konzultanata kod izrade zakona, naravno da su oni vrlo često poželjni. Kako ste vi meni isto, uzvratit ću vam kompliment, simpatičan ja ću sad govorit o korištenju konzultanata da nam pišu stranački program koji također se plaća, ali pustimo to sad sa strane što rade konzultanti, što trebaju radit. Država neće ići u stečaj i zato ne trebamo pisat zakonu, ali ću se s vama složit da svi trebamo radit na osvješćivanju što ovo nosi, što ne nosi, da trebamo ljudima dat jednu perspektivu i da trebamo svi zajedno radit bolje, da samo veća zaposlenost na kraju će pomoć da što manje ljudi ulazi u ovaj postupak. Uvijek će bit ljudi kojima će on trebat, što god se događa. Ali vi znate da samo znači kroz taj jedan obrt mi možemo doći do toga da se taj broj smanji i da zapravo toga bude što manje. Ali da će bit i da nam treba, uvijek će bit. Hvala. Hvala lijepo predsjedniče. Ministre, kada bismo mi svi ponekad ali i država živjeli po onoj narodnoj "klimaš s čim imaš" ne bi došlo do ovakvih problema. Rekli ste da nije popularno u krizi donosit ovakve zakone i nije. Dobit ćete paljbu ovako i onako. Ja podržavam ovaj zakon i ono što se posebno zalažem, ne možemo ovo izdvojiti od problematike Ovršnog zakona. Trebali bi svakako zbog ljudi koji su u ovakvoj situaciji staviti da se ne može ovršiti nekretnina jedina u vlasništvu i gdje ljudi žive. Tako bismo zabranili da netko svoju političku karijeru na grbači teških životnih sudbina u Hrvatskoj promovira i to je nešto što treba reagirati i ministarstvo i država. Ovršni zakon trebamo urediti što hitnije. Ovo što predlažete, zamislite koliko bi bilo blokiranih da oni silni sudužnici pa i sam sam u dva kredita takav, jamci ne plaćaju kredite ljudima koji su zbog gubitka posla došli u krizu pa šutimo. Bilo bi puno više. Ja se bojim tih mogućih podjela u društvu jer mi ćemo vjerojatno pomoći nekome s ovim, siguran sam u to, ali struktura dugovanja potrošača nije ista. Nije isto onaj od kredita nastradao ili onaj koji je nerazumno rastrošan. Tako da budimo realni, bilo je ovakvih situacija i prije 8 godina i bit će, bilo je i odvjetnika i bilježnika prije i bit će. Ne trebamo cipelariti nikoga nego trebao urediti stanje u državi i društvu, maknimo gospodarsku krizu, to nas čeka bitka sve nas zajedno, ali ovdje idemo postrožiti kontrolu, pomoći ljudima, spriječiti moguće podjele u društvu, a posebno ja se zalažem da prije ovoga reagiramo u Ovršni zakon. Time ćemo spriječiti da netko i vama kaže da je sad izborna godina pa idemo … populizam, a i spriječit ćemo da se netko na nedužnim ljudima koji su stvarno ni krivi ni dužni došli u ovakvu situaciju, nekakvu svoju političku karijeru radi, kao fol pomažeš nekome, a nekim riječima ne možeš ništa napravit nego djelima. Djelima treba pomoć ljudima. Odgovor na repliku poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle točno je da Ovršni zakon ima vrlo bitnu poveznicu sa ovim zakonskim tekstom koji je pred vama. Vjerojatno će se u saboru naći tijekom travnja, najkasnije početkom svibnja određene izmjene, tad možete i stavit taj prijedlog. Ja ću vam odmah sad reći da nisam njemu sklon, nisam sklon nikakvom takvom moratoriju bez obzira na predizborne kampanje i na to tko što, kako koristi. Mi jesmo već sada ugradili moratorij od jedne godine na rješenja koja se donose. Možda ih treba produžiti na ona starija rješenja, znači mogućnost ostanka u nekretnini. možemo napraviti korak nazad i zapitati se, evo vi ste rekli da ste dobili stan, kupili stan na kredit. Da li bi ga dobili da banka, da je na snazi bio moratorij i da banka nije računala sa mogućnošću da ga proda. Ne bi. I vi bi sad bili podstanar. Hajmo razgovarati dalje. Štitit ćemo nekoga tko je uzeo kredit i vi ja. Ja sam uzeo kredit. Sad ćemo, država će reći mene se ne može, ne vraćam ga, ne možemo se izbaciti van, vi ste podstanar, vas se može izbacit van. Dakle, hoću vam reći koliko je teško napravit jedan zahvat generalni i adresirat ovo što ste vi rekli svaku pojedinu situaciju i bit maksimalno fer, jer se one razlikuju životno. Ovdje uspjeh ovog zakona zavisit će o tome da spriječimo zlouporabe. Naravno, mi sad možemo reći razdoblje kušnje. I vi i ja znamo što će bit jedan od problema, rad potencijalno na crno koji moramo suzbijati drugim mjerama, da ne bi netko radio na crno da ne vraća dugove a formalno nema posla. Dakle, to je. Ali idemo s dobrom vjerom prema građanima, pomoć svakom onome tko postupa u dobroj vjeri, a predvidjet mehanizme oni koji pokušavaju prevariti da izgube bilo kakvu beneficiju. To je jedan od stvari za uspjeh. Hvala. Hvala ministre. Zadnja replika poštovani zastupnik Josip Borić. Za ovaj dio rasprave. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Uvaženi ministre, ne znam kako vama izgleda ova situacija u kojoj mi dnevno svjedočimo, ali imamo na jednoj strani sjaj hrvatske politike, tj. politike koju vodi Vlada. Njoj svjedočimo dnevno. Premijer kaže, ministri putuju Hrvatskom, govore odlično politiku koja nema alternative. A onda svaki tjedan imamo odluke, zakone koje trebaju na neki način poravnati ili sanirati učinke te takve sjajne politike. Jedan od takvih zakona je očito i ovaj. Slažemo li se u tome? Vidjet ćemo u vašem odgovoru. Meni to ne izgleda logično, jer ako je dobra politika mi sa ovakvim zakonima ne bi trebali imati uopće nikakvih problema. Međutim, vi kažete FINA će biti u postupku. Očito FINA postaje kartica za sve ove Vlade, ovrhe, blokade, stečaji, predstečajne nagodbe, otpisi itd. Isto ste propisali da će FINA od 1.1.2015. sudjelovati u ovrhama nekretnina umjesto sudova. Međutim, po podacima FINA-e jučer sam pročitao ni jedan zahtjev u tri i pol mjeseca nije stigao na FINA-u o ovrhama nad nekretninama nekretninama onih dužnika. O čemu se tu radi? Da li su nam lokalni suci i dalje u sprezi sa onima koji jedini i isključivi smiju kupovati te nekretnine i to po vrlo sumnjivim vrijednostima koje dosižu niti trećinu ili petinu vrijednosti tih nekretnina. Zašto se to dešava? Očito će se dešavati i ovdje. Što to onda FINA radi? 5500 nekretnina u 5 godina je otišlo na ovrhama. To vam je gotovo tri do četiri dnevno. Prije godinu dana kod vas su prosvjedovali korisnici iz RBA zadruga i štedionica, prije godinu dana. Što ste napravili za njih? Primila ih je zamjenica, rekli ste im možete učiniti to i to i doviđenja. Pa evo već nekoliko mjeseci se o tome govori. Zašto država nema snage napraviti moratorij od godinu dana da se konačno utvrdi što institucije Hrvatske mogu utvrditi po tom pitanju da li su ti krediti legalni ili nelegalni, jer će oni i po ovom zakonu izgubiti nekretnine, a možda su sudjelovali u poslu u kojem ima radnji koje nisu dozvoljene.

ovaj zakon ima Austrija. Nemojte mi reći da je ona u velikom problemu. Dakle, imaju sve europske zemlje osim tri ili četiri. Dakle, ovo nema nikakve veze ono što sam vam rekao sa onim što je u društvu situacija socijalna itd. Mi ga stavljamo kao obrazloženje i uzeli smo neke od tih elemenata u zakon jer imamo drugačiju situaciju nego neke druge. Ali on se ne može mjeriti sa ovim. Ja neću sad ulazit u to opisivat šta je Vlada napravila, koje su sve dobre stvari, nije ovdje tema. Hajmo dalje. RBA. Razgovarali smo o tome i ja sam vam rekao mi smo ovdje i na inicijativu nekih saborskih zastupnika stavili mogućnost odgode svake takve ovrhe i to je na dužniku da traži i na sudu daje dopust. I ovrha se neće provesti dok se ne završi neki drugi postupak, prvenstveno kazneni. Dakle, to postoji i sudovi imaju tu zakonsku obvezu. Ali ja nisam sudac da vam mogu reći više od toga ne možete. Pa vi ste izglasali to, vi ste, razumijete. I to piše u zakonu. Dakle, to je. Ovaj zakon on je dužniku mogućnost i nemojmo ljudima govoriti da ih on tjera u nešto. Vi bilo tko, tko ne želi ići znači u stečaj potrošača, u osobni stečaj neće ići i ostat će u režimu koji je sada. Pa mi ne radimo zakon koji je prisila, koji će vas netko natjerati ti si sad u stečaju. Neće, upravo u tome smo i napravili jednu distinkciju u odnosu na neke druge sustave. Dakle, građanin će izabrati. Ako neće ići u to, neće ići, njegova volja. Dakle, nema prisile. Opći moratorij zbog različitih situacija, gledajte. Idemo, možemo o tome razgovarati, rekao sam kad će biti neke druge izmjene, na stolu je, možemo razgovarati, ali nisam za opći moratorij. Hvala i vama poštovani ministre. Da li izvjestitelji odbora, radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća vezano za ovaj zakon? Ne žele. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Sada je na redu klub Nezavisnih ljevičara i poštovani zastupnik Slavko Linić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Možemo mi raspravljati je li trebalo ranije ili nije. Ovaj zakon Republici Hrvatskoj treba i to je ono što moramo shvatiti da je dobro da koliko god kasno je pred nama. Kad govorimo zašto nam treba onda idemo najprije ocijeniti stanje u RH da bi kroz to stanje shvatili njegovu važnost. Znači, brojka 322 tisuće građana u blokadi ili 7% ukupnog stanovništva, a kad to prebacite na broj domaćinstava što je daleko važnije jer su građani u domaćinstvu onda je skoro 22% domaćinstava domaćinstava u blokadi. I još je nešto važno za RH. Za razliku od Europe građani Hrvatske žele imati vlasništvo nad nekretninom što nije uobičajeno vani pa su dobrim dijelom te brojke od 33 milijarde kuna duga razlog da je to specifičnost Hrvatske. Ogroman broj građana ne shvaća svoju ekonomsku snagu i želi kupiti nekretninu i ulazi u problematične stvari. I još nešto, radimo na sustavu hipoteka. Što znači hipoteka? Da li zaboravljamo da su već sada 40% niže cijene nekretnina? A kad se počne pojavljivati prodaja svih tih nekretnina još će pasti cijena nekretnina. Hipoteka je na nekretninu ali vi ste dužni nominalni iznos zajma sa kamatom. Što znači ovu nekretninu koju ćemo prodavati neće pokriti dug. I zato mi kad govorimo o ropstvu financijskom moramo shvatiti je zato što smo ulagali u najgore vrijeme precijenjene vrijednosti nekretnina određenom recimo recimo razvoju u RH, suludom ulaganju u nekretnine i zadužili smo se za enormne iznose, danas ta imovina vrijedi upola manje i mi nismo u stanju ni povratom te nekretnine otplatiti svoje dugove. Što sa time, kako razriješiti te dubioze koje su sada zbog manje vrijednosti teret svakog onog korisnika koji nije u stanju otplaćivati kredit? To je specifičnost Hrvatske, to je zaista naša specifičnost. I zato mi moramo to i sagledati. I još je jedna specifičnost, od onih 322 tisuće ako pogledate brojke vidjet ćete da imamo 250 tisuća građana sa blokadom od preko godine dana. od preko godine dana. Znači, dugoročne blokade su specifičnost građana Hrvatske. Sve to ukazuje da zaista nemamo što čekati. Mi moramo tim građanima dati mogućnost. Prema tome, ovaj zakon nije obveza, ovaj zakon je mogućnost da zaista građanima koji su izgubili na vrijednosti, koji sad imaju kredite koji su daleko vredniji i teže ih je otplatiti jer vrijednost njihovih nekretnina to ne pokriva da im damo mogućnost da jednostavno i kroz osobni bankrot pokušaju se riješiti. Jer nakon 5 godina on više nije dužnik. I zato smatram I zato smatram da specifičnost Hrvatske je ta koja upućuje da je zaista neophodno donijeti ovakav zakon. Jer kad gledamo u Europi vi to imate u u Danskoj još '84., a izvinut ćete Danska je jedna od najbogatijih kad govorimo o građanima, Engleskoj, Francuskoj, Finska, Norveška. Znači, sve zemlje koje su nama pojam, a nalaze se na sjeveru Europe su već davno uvele ove sustave jer to je briga o građanima. Mi dajemo građanima mogućnost. I zato smatram da itekako je važno da sagledavajući činjenično stanje u RH, neovisno jel' to kriva ekonomska politika ili nije, ali mi moramo dati mogućnost da građanin odluči što će sa postupcima vezano za svoje nemoguće dugove. Ono što se meni ne sviđa to je naslov zakona i ja bih još jedanput zamolio da pokušamo prije drugog čitanja vidjeti da li možemo malo naslov izmijeniti. Potrošač znači kao građanin je nenormalno trošio, potrošačko smo društvo i sad spašavamo nekog tko je neekonomski se ponašao. Koliko god, kad govorimo odnos kupca i prodavaoca potrošač ima svoju zaštitu i to je sad pitanje da li zaista da idemo na osobni stečaj pa u zagradi metnite potrošač jer to znači brinemo o građanima, ne onim neodgovornim potrošačima jer budimo iskreni ta riječ potrošač mislim da nije pravilno izabrana kad promatramo mentalitet i događaje u Hrvatskoj. Jer onaj tko je ulagao u kuću pa se zadužio on je ipak investitor, investirao je, nije trošio. Neovisno što je trošio materijal ili ne znam što. Prema tome, čisto još jedna sugestija ako želimo građanima jasno poručiti da brinemo o njima osobno da ih ne smatramo da su učinili grešku kroz tu preveliku potrošnju nego da jednostavno smatramo da trebamo pomoći. Zato bi možda bilo zgodno promijeniti. Isto je ovdje bila rasprava 30 tisuća, ne 30 tisuća. Pa ja polazim da smo imali jednostavno sada sporazume Vlade i pojedinih pružaoca usluga da do 30 tisuća mogu otpisati svoja potraživanja ili oprost dugova, način kako. Prema tome, mi smo dali mogućnost onima koji imaju 2 do 10 tisuća, a to je tih 139 tisuća, znači oni imaju još jedan model. Ostaje pitanje ako vidimo kako će taj model uspjeti da li da ga i ozakonimo? Znači, nemojmo opteretiti jedan novi sustav sa ogromnim brojem jer bi zaista moglo biti pitanje efikasnosti. Dalje, da li imamo institucije? Jer bitno je, vidim da je sumnja da li ćemo moći provesti. Pa evidentno je da je FINA jedna od jačih državnih agencija koja je kadrovski dobro ekipirana, koja je dobro ekipirana i računskom opremom, dobro je locirana po Hrvatskoj koja kad gledamo geografski je zaista teško ali je i to znači od organizacije i tehnički do kadrovski dobra. Pokazala je to i na predstečajnim nagodbama. U kratko vrijeme ogroman broj zahtjeva je riješila. Prema tome, mislim da je FINA zaista državna agencija koja to kvalitetno može obaviti u onom prvom koraku, i sviđa mi se da osobni ili taj potrošački stečaj ima i tu prvu fazu, jer jednostavno to je mogućnost da se nagodbom vansudskom sporazumi i vjerovnik i dužnik i da ih tjeramo na sporazumijevanje. Što nije nažalost karakteristika u RH, nego su ultimatumi. Ovdje ih putem tjeramo da kroz to savjetovalište učinimo taj veliki prvo korak. I mislim da u tom prvom koraku se puno može učiniti. Također je dobro kad počinje stečajni postupak, opet imamo fazu dogovora, ali ovaj puta na sudu da sve one koji nisu htjeli i koji su krivi da možda nije uspjela dobrovoljna nagodba još jedanput se nagode prije nego se krene u sam postupak ovrhe. Mislim da su člancima zakona definirani i postupci i teško da bitno nešto možemo promijeniti u odnosu na prijedlog koji imaju pred nama iz jednostavnog razloga što i oni koji će nositi teret rješavanja i prodaje nekretnina da bi se vratili dugovi su oni koji će koštati cijeli taj postupak i evidentno da je dobra namjera da državni proračun tamo gdje nemamo mogućnosti plati trošak cijelog postupka. I to je ono što je pozitivno. Mi imamo ovdje skepsu neće se prodati, ne sikirajte se, kad cijena padne vjerovnik će kupiti nekretninu, vjerovnik će kupiti nekretninu jer neće dozvoliti da padne na minimalno. I ja ne vidim problema u tom djelu. Dapače, ako ste pratili primjedbe na zakon vidim da mnogi se sikiraju radi toga što će vjerovnici ostati ugroženi. Pa ne bi se ja složio. Cilj države mora biti zaštiti građane koji imaju jedinu nekretnina. Nažalost to je Hrvatska karakteristika, ušli su u tu jedinu nekretninu i smatram da to moramo štiti i ni po ovom zakonu, ni po ovrsi ne smijemo izbacivati iz te jedne nekretnine. I zato smatram da će neovisno o ovom zakonu trebat mijenjati Ovršni zakon koji sad mora prepoznati Zakon o stečaju potrošača i ne smije se izbacivati ni po jednom zakonu građanina iz prve nekretnina. Ali iz ostalih nekretnina da. I to je ono što tjeramo da napokon i dužnih shvati ako sam kupovao za dijete u Zagrebu stan, ili na moru a to ne mogu otplatiti iz hiljadu razloga, nemam pravo na taj stan, nije moj, on je od vjerovnika. I mi te postupke jednostavno moramo okončati. Ali zaštitu prve nekretnine radi hrvatske karakteristike da još uvijek želimo imat svoju nekretninu, mi to moramo sačuvati. Prema tome, ovaj zakon štiti samo dužnika sa prvom nekretninom i dovodi ga u težak položaj. Jer ako ima nekretninu vjerojatno će 5 godina trajati ta kušnja da pokuša što veći dio otplatiti. Jer ako nije nekretnina u pitanju vjerujem da će kušnja trajati svega godinu, godinu i nešto dana. Ali sve ostale nekretnine kojih sad nemamo vjerovnik ne uspijeva doći do svoje nekretnine, on jednostavno kalkulira što će, kako će, da li će ići u ovrhu, neće ići u ovrhu i imamo nesređenu situaciju sa dugovima dugovima u RH. Vjerovnik ne može naplatiti, dužnik drži tu nekretninu, stvara dodatne troškove jer nekretnina je obveza, ona rijetko kada predstavlja prihode. I kad je obveza, on stvara obvezu a ne vraća kredit umjesto da to jednostavno shvatio da što prije treba dati vjerovniku nek on preuzme brigu. Prema tome, smatram da ovaj zakon je i zaštita vjerovnika ako nije u pitanju prva nekretnina. I taj socijalni moment da štitimo prvu nekretninu mislim da je dovoljno izražen u ovom zakonu, još to moramo prenijeti i u druge zakone i tada ćemo dobiti što hoćemo. Znači zakon je dobrovoljan, dužnik odlučuje hoće li uči u to i ovdje su procjene da od svih onih 120 tisuća koji bi mogli ući u ovaj sustav vjerojatno možda tridesetak će se opredijeliti za ovaj model pa ćemo vidjeti ako postoje slabosti modela ali po meni ih ne bi trebalo biti slabosti. Prema tome, s obzirom da je to neobvezni nego dobrovoljni sustav kako riješiti svoje nagomilane financijske probleme, da je zaštita dužnika u prvoj nekretnini, da je zaštita vjerovnika u svim ostalim nekretninama i nemojmo se opterećivati vjerujte nekretnine će se jednostavno prenijeti na one prave vlasnike a to su vjerovnici, ako nisu u pitanju prve nekretnine. I ono što je važno uvijek se tjera dužnika i vjerovnika na nagodbu. U prvoj fazi vansudsku, u drugoj fazi početak je opet pokušaj nagodbe. I naravno prije okončanja tog probnog roka još uvijek je moguća nagodba. Prema tome, ja bi rekao zakon koji će donijeti određene promjene u RH, zakon koji će dati mogućnost da građani zaista se riješe koja su možda sa pogrešnim procjenama uzeli neovisno o lošoj ekonomskoj situaciji. I zato smatram da nemamo što više vremena odgađati, da je rok polovica ove godine, sredstva su predviđena i za ovu i za naredne dvije godine, prema tome vjerojatno to neće ići tako brzo da će sredstva biti nedovoljna, ali mislim da građanima moramo dati ovu sigurnost i mogućnost da sami odlučuju o svojoj sudbini a ne da budu na vjetrometini bankarskog sustava ili nekog dugog vjerovnika. Mislim da treba podržati ovaj zakon.

nekoliko stvari. Problematizirali ste naslov pa je dobro da ide zakon u dva čitanja, o tome možemo još razgovarati. Ali ako je činjenica da 139 tisuća 301 dužnik znači kojemu je blokiran račun zbog duga do 10 tisuća a tu ima puno onih kojima je blokirano i zbog duga od 2000 kuna onda se jasno radi o potrošačima. Dakle netko tko je, tko duguje i ne možemo isplatiti 10 tisuća kuna ili manji iznos jest sasvim sigurno potrošač slažem se s vama treba raspravljati o tome da vidimo koji je najbolji naslov. Što se tiče specifičnosti, hrvatskih specifičnosti, slažem se 248 tisuća 818 je onih koji su blokirani duže od godinu dana, dakle to je jedna specifičnost. Ali htjela bih ukazati na još jednu specifičnost i ja mislim da je to, nemam usporedne podatke ali u godinu dana je dug prema pružateljima komunikacijskih usluga porastao za više od 230 milijuna. Znači više od 37,5% je porastao dug prema pružateljima komunikacijskih usluga. Dakle to je sasvim sa uvjerena jedna od specifičnosti naših građana odnosno dugovanja u Republici Hrvatskoj jer tako ogromni iznosi koji se duguju pružateljima komunikacijskih usluga pokazuju da tu postoji nesrazmjer između mogućnosti i između onoga što smatramo životom kakav si svatko želi. Dakle treba se zaista pokušati pružiti prema onom koliko imamo ili nemamo. Jasno da i taj podatak ali i neki drugi koji se odnose na dugovanja prema bankama koje su najveći pokazuju da Hrvatska puna specifičnosti koje se odnose i na naš način života. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Slažem se s vama da 130 tisuća građana sa dugom do 10000 ne bi trebalo čak biti niti predmet ovog zakona iako je ministar rekao da može bit, može biti. Smatram da on treba biti predmet nagodbi koje su krenule oko oprosta duga ili ne znam kako se nagodbe zovu i da to moramo riješiti. Ako budemo nezadovoljni sa time ostaje pitanje da li ćemo posebni zakon gdje ćemo obvezivati na nagodbu, obvezivati. Kao što i ovdje prva faza je obveza. Prema tome, ako bude neuspješan sporazum Vlade sa telekomunikacijama, sa bankama i …/Govornik se ne razumije./… o malim dugovima mislim da se može razmišljati a ne bi trebalo sa tih 130 tisuća opteretiti ovaj zakon jer su veći troškovi nego što je pojedinačno dug građana. Kada je u pitanju telekomunikcijski dug onda moramo shvatiti da ja smatram da je to itekako za građane dobro jer on će imati kušnju od godinu dana. Ne vidim potrebe, ako možeš vratiti vrati, ako ne možeš, ostati ćeš bez telefona, bez priključka i bez interneta i jednostavno nećeš imati dug jer nakon godinu dana kušnje što si vratio, vratio, što ne možeš vratiti nisi vratio. Znači ovo je prednost ovog zakona da imate kušnju od 1 do 5. I ja smatram da ne treba …/Govornik se ne razumije./…. Tu su pitanje i pojedini porezni dugovi. Vi znate da građani nažalost su zatvorili obrte, nisu platili dug pa su sad kao građani dužni. Da mnogi novinari su imali RPO i ovo i ono pa su zaboravili plaćati. Pa imate ih koliko god hoćete dužnika, sve je to ono što treba ubrzano riješiti kroz ove postupke, godinu dana kušnje i nije problem. Problem je za nekretnine, tada treba zaista 5 godina kušnje da shvatimo da je to ozbiljan, ozbiljan problem. I zato ovaj zakon daje različite mogućnosti. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupnik Tomislav Klarić, replika. Uvaženi kolega Linić, govorili ste o specifičnosti Hrvatske vezano za imovinu i ono što naši građani žele. Međutim na ovu repliku me potaknuo jedan životopis kojega sam jučer čitao od jednog mladog pravnika je u životopisu napisao otac zaposlen ne prima plaću, majka zaposlena ne prima plaću i to je jedna od specifičnosti Hrvatske. Imamo zakon koji kaže da je neisplata plaće kaznena dogovornost i to je možda razumljivo neki blaži oblik za nekakve privatne poduzetnike koji se bore na tržištu ali nije razumljivo za državu. I dati ću vam jedan primjer koji se upravo sada odvija. Imamo tvrtku u 100%-tnom vlasništvu države. Nakon svih ukazivanja problema konačno je donesena odluka o likvidaciji te tvrtke. Direktor koji je opteretio kao skupština imovinu te tvrtke za 2 milijuna i 600 tisuća kuna je upisan fiducijar banke je smijenjen, imenovan likvidator, on i dalje prima plaću 6 mjeseci, ne radi a djelatnici u toj firmi već 8 mjeseci nisu dobili plaću. I to je specifičnost Hrvatske. I ovaj zakon koliko god ga treba pozdraviti, kako ste i vi rekli i raspravljati o njemu i napraviti ga što boljim on je u biti lijek. Ali ovdje nama u Hrvatskoj treba preventiva da se ovakve stvari ne događaju. Jer sami ne odlučujemo o svojoj sudbini ako odlučuje nekakav direktor koji je po političkoj liniji imenovan 2012. na tu funkciju da vodi tu tvrtku a dovede je u ovakvu situaciju. On i dalje prima plaću i još je prima 6 mjeseci a njegovi zaposlenici 8 mjeseci nisu dobili plaću i pitanje je kada će dobiti. I ako te stvari ne promislimo na način da se spriječe i zaustave generirati ćemo i dalje ovakve slučajeve i definitivno ti ljudi na terenu bez obzira na svu svoju imovinu, na kredite koje su uzimali zato što su primali redovito plaću ne odlučuju sami o svojoj sudbini kako ste vi rekli nažalost. Slavko (Nezavisni)** Opravdanje za neisplatu plaća nema nitko, nitko, ni privatni poslodavac radi ekonomskih ili bilo kakvih razloga ili krize a najmanje ima Vlada Republike Hrvatske radi neisplata plaća u većinskom državnom vlasništvu. Nema. To je neodgovorno ponašanje, to je nemoralno ponašanje. I ja moram reći to nigdje u Europi ne postoji i to je nešto što je vrlo teško razumjeti. To je čak krivično ponašanje, nezakonito ponašanje ali vidimo da nema niti dovoljno odgovornosti niti dovoljno sluha kod takvih stvari jer to treba najrigoroznije kažnjavati, najrigoroznije. Tu je očito da promijenit nećemo ako ne idemo sa rigoroznim sankcijama. Rigorozne sankcije su prije svega zabrana bilo kakvog rukovodnog obavljanja obavljanja poslova takvim ljudima, bez ja bih rekao budućnosti u idućih 100 godina bez kazne zatvora, zaista zatvora. Ali nažalost ono što se veli to je pitanje pravosuđa i nemojmo miješati sa ovim zakonom. Zato postoji pitanje i možemo o tome raspravljat. Mi velimo čuvajmo građane i čuvajmo prvu nekretninu jer zaista to je stvarnost Hrvatske. 200 000 radnih mjesta manje u ovom mandatu, u isto vrijeme imate problem isplata plaća, čak i u državnim tvrtkama i zato prvu nekretninu čuvajmo, nemojmo ju dat, nemojmo dozvolit da ode. Ostaje pitanje da li ćemo i druge nekretnine čuvat što ne bi bilo baš u redu. To je tema o kojoj možemo raspravljat ako ocjenjujemo da je ekonomska politika previše kriva, da li ćemo možda još jednu nekretninu čuvati i štititi građane. To je jedina dilema. Do drugog čitanja ju možemo razjasniti. Nova replika, poštovana Vesna Sabolić. u vašoj raspravi ste rekli da je ono što je najbolje u ovom zakonu ili sam barem ja tako to shvatila, je upravo zaštita te prve nekretnine. Ja sam čini mi se vrlo pažljivo čitala tekst ovog zakona, ja baš ne vidim u ovom zakonu jamstvo zaštite prve nekretnine. Naime, govorili ste i o tome da je pitanje osobnog stečaja stvar dobrovoljne odluke dužnika, međutim čini mi se da u članku 9. to ne stoji s obzirom da zahtjev za provedbu postupka može podnijeti potrošač ili svaki njegov vjerovnik. Dakle ovdje će ipak biti odluka u rukama vjerovnika, a bojim se da nema nekog velikog jamstva da će se ta prva nekretnina moći sačuvati s obzirom na ukupna dugovanja i s obzirom na to da su vjerovnici uglavnom čini mi se više od 80% slučajeva banke, a znamo da tko ima veću moć taj će prije doći do tih nekretnina. Pa bih htjela da mi pojasnite

pravna sredstva kao što su ovrhe, što je daleko efikasniji, brži, jeftiniji postupak nego što je stečaj dužnika jer traje 5 godina, ovrha mu je gotova u godinu dana. Znači nemojte se opterećivati kad je nekretnina u pitanju da će vjerovnici ići za ovim modelom. Zato mi velimo bitno je da dužnik vodi brigu o sebi. Ako ocjenjujete da zaista trebamo još pojačati, zato sam ja rekao da prvu nekretninu ne samo kroz ovaj zakon nego s obzirom da je ovaj zakon pred nama i da će ubrzo drugo čitanje, kad govorimo o Zakonu o ovrsi tamo ćemo metnuti da se prva nekretnina do okončanja ne može dirati. Prva nekretnina, ako je pokrenut postupak. Znači ja nisam za generalno, ali ako je moramo prednost dat ovom zakonu i zato se smatram može itekako kroz druge zakone kad dođemo do ovog zakona zaštititi prvu nekretninu da ovrha ne može ići na prvu nekretninu ako je pokrenut Zakon o stečaju potrošača i mi ćemo polako doći do zaštite prve nekretnine kod onoga tko je pokrenuo postupak. Zato smatram da imamo zaštitu, možemo ju imati, a probajte shvatit vjerovnicima je ovo vrlo spor postupak, neće ići u ovaj postupak. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada će repliku iznijeti poštovana Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Linić, evo slažem se sa puno stvari koje ste rekao, ali kao i kolegica prije mene naglasio ste u nekoliko navrata da ćemo ovim zakonom zaštitit odnosno da štitimo prvu nekretninu. Dakle nije istina da je štitimo, ali sad ste pojasnio da trebamo do drugog čitanja na ovom zakonu dosta poradit na tom pitanju da upravo postignemo taj cilj. Dakle ovaj zakon predlaže potrošaču da da zahtjev da ga se ne izbaci da tako kažem iz te prve nekretnine što ne znači da će u ovom prvom dijelu znači izvansudske nagodbe vjerovnik uopće takav zahtjev potrošača uvažit. U onom postupku prije samog stečaja imamo drugi popravni da tako kažem, što opet ne znači da će bit uvaženo i dolazimo do stečaja gdje sudac razlučnom vjerovniku daje rok od 6 mjeseci da tu nekretninu dakle na kojoj ima razlučno pravo može prodat. Ukoliko vjerovnik razlučnu nekretninu ne proda u 6 mjeseci ona tek onda ulazi u stečajnu masu. Ali kao što ste i sam rekao, teško je za nevjerovat da će netko od vjerovnika ne tu nekretninu prodat, pogotovo ako je dužnik dakle potrošač sam prijavio ovo. Što se tiče limita od 30 000 kuna, puno je tu bilo nedoumica i slažem se s vama da taj limit bi trebao ostat ovakav kakav je, da ga ne bismo trebali puno opterećivat sa nižim iznosima s obzirom na onaj broj nezaposlenih, … zaposlenih i tome slično upravo zbog toga što imamo oprost duga kao jedan element gdje je evo sami ste rekli skoro 140 000 građana moglo iskoristit to svoje pravo i ovih 30 000 mislim da bi trebali kao takvi i ostati. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nije problem do drugog čitanja pojačati zaista namjeru da prva nekretnina ili jedina nekretnina, bolje reći jedina nekretnina koju ima građanin mora služiti za njegovo stanovanje. Možemo govoriti o kvadraturi te nekretnine što je ovdje i naznačeno. Prema tome, to je prihvatljivo da zaista ne može to bit kuća sa 200 kvadrata za jednu dvočlanu ili tročlanu obitelj. Znači, u tom dijelu da. Da se itekako mora povjereniku dati ono, tu mogućnost da on ocijeni da je zaista to neophodna nekretnina za život i da doradimo ostale zakone. To ćemo sve učiniti do drugog čitanja. I to mora biti ta pozitivna namjera. Prva, jedina nekretnina u kojoj se živi bit će zaštićena i zato je kušnja od 5 godina. Znači, 5 godina će se vjerovnik odricati, dužnik puno toga da bi pokušao što više otplatiti, nakon 5 godina koliko je otplatio, otplatio on bi trebao ostati u toj nekretnini. To mora biti namjera ovog zakona, jer je to hrvatska specifičnost. To vani nemate baš tako, ali mi moramo shvatiti da je to jedini način da građanin ostane u toj nekretnini. Na žalost mi nismo imali socijalnu politiku gradnje državnih i općinskih i gradskih stanova da bi osigurali najam našim građanima. Ne! Mi smo ih poticali i kroz zakone, sjetite se Zakona o poticajnoj stambenoj izgradnji da kupuju nekretnine. Prema tome, to je naša specifičnost i zato prva nekretnina koliko u pet godina otplati, otplati. Nakon toga kroz ovaj zakon on mora bit zaštićen da neće na ulici ako je kvadratura adekvatna njegovim potrebama. I to mora biti ta logika. Zašto? Jer smo građane tjerali na kupnju, a ne na iznajmljivanje. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika, poštovana Vesna Škare-Ožbolt. Pa evo, poštovani kolega Linić. Ja mislim da ovaj zakon treba malo više još naglasiti razliku između izuzete i neizuzete imovine upravo u ovom smislu o kojem govorite. Stječe se po mom mišljenju i danas u ovoj raspravi da je prva nekretnina zaštićena. Ona nije zaštićena ni ovim prijedlogom zakona i upravo zato mislim da treba pojačati ovu razliku između izuzete i neizuzete imovine upravo iz razloga što vi i prvu nekretninu možete prodati i to ovaj zakon dopušta. Ako je nekretnina prva nekretnina, jedina nekretnina, nekretnina u kojoj živite veća od vaših egzistencijalnih potreba ona ide na prodaju. Dakle, zakon ne štiti ovdje prvu nekretninu i to treba jasno reći. Evo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Slavko Linić. Slažem se da do drugog čitanja te odredbe treba pojasniti i ostaje samo pitanje, nitko od nas ne može naći opravdanje da se štiti dvostruko veća kvadratura nego što je potrebna obitelji koja stanuje u njoj. To nećemo moći zaštititi. Znači ostaje pitanje što sa tom nekretninom, da li prodati dio, da li ju zamijeniti. Ali jedina nekretnina koja služi za život ne bi se trebala oduzimati. To bi trebalo biti naglašeno kroz ovaj zakon neovisno o ja bih rekao osiguranjima i zato postoji pet, jer ja ne vidim logiku onda da pet godina je kušnje. Jer ako će nakon pet godina kušnje ostati bez te nekretnine nismo postigli što želimo. Znači, ostaje samo pitanje daleko veća kvadratura te nekretnine u odnosu na potrebe. To nećemo moći štititi i u tom dijelu treba pojasniti do drugog čitanja kako riješiti taj problem da ne bi bilo dvoumice. Kako riješiti problem? Ali zato smatram da postoji povjerenik koji će morati imati tu ovlast ako je ne riješimo. **Stazić, Hvala lijepo. Kolega Linić, mislim da ovdje zaboravljamo dvije stvari. Prvo je da i u vašoj raspravi da su dužnici uglavnom ili vrlo često, ne mogu reći u kojem broju upadali u nevolje i nemoć vraćanja svojih kredita i dugova vjerovnicima zbog situacije koja nije na dužnicima. Dakle, nisu oni bili krivi što što je došlo recimo do smanjenog poticaja kod poljoprivrednika. Pa onda do promjene uvjeta kreditiranja. Znamo za švicarski franak, promjenu tečaja, pa onda kamatne stope itd. Pa znamo i za to da su vjerovnici vrlo često ulazili u aranžmane sa već unaprijed poznatim ishodom loše kreditne sposobnosti dužnika. I sada ovim zakonom zapravo mi osiguravamo vjerovnicima da hajde uz nekakvu odgodu ili kako vi to kažete nekakvo razdoblje, period od jedne do pet godina ipak dođu do onih sredstava do kojih su došli, ali vrlo često ne krivicom dužnika, negoli znate već svim ovim i iz intencija Udruge "Franak" i ostalih u kojim su sve, po kojim sve načelima je dolazilo do povećanja dugova, do povećanja glavnice itd. I mislim da je ovdje sam prije svega zaštita vjerovnika, a o dužnicima evo imamo određeni mali pomak u smislu perioda, hajde recimo grace perioda odgode itd. I to je to, jedna mala, mala pomoć nedovoljna za 300 i koliko ima 20 tisuća ljudi blokiranih i ostalo. Osim toga, i dalje se kao što je rekla kolegica … …/Upadica

pitam vas koliko postoji građana Hrvatske koji redovno i uredno vraćaju svoje kredite. Vjerovatno više. Prema tome, jedina dvojba koja može biti generalni oprost. Nitko ništa ne mora vratiti. To ne postoji nigdje u svijetu, ne vjerujem da ćemo se ni opredijeliti za takvo rješenje. Ne, ne postoji ta mogućnost. Prema tome, mi imamo kao saborski zastupnici obvezu i prema građanima koji uredno izvršavaju svoje obveze. Ostaje ono drugo da od onih koji vraćaju postoji zaista ekonomski potpuno uništene obitelji koje nisu u mogućnosti i oni koji još uvijek nešto mogu jer su kupili više nekretnina pa se nešto može riješiti. Mi ćemo se okrenuti prema onima koji su slabi, nezaštićeni i ekonomski u nemogućnosti. Ja smatram da ovim zakonom to moramo osigurati. Zato nam je ovaj zakon i potreban. Pokušajte shvatiti, vjerovnicima ovaj zakon nije dobar jer oni imaju Ovršni zakon, oni imaju zakon koji im definira hipoteku, oni imaju … pravo, mnogi od njih imaju fiducijare. Pa ljudi, oni imaju ogromna sredstva, ogromne mogućnosti i pravnike koji će im to odraditi bez problema. Prema tome, sustav zaštite vjerovnika kroz Zakon o ovrsi, Zakon o ovrsi, Zakon o obveznim odnosima je sve to riješio. Prema tome, probajte shvatiti ovo je zakon kojim pokušavamo i moramo zaštititi najslabije i najranjivije jel nisu u stanju vratiti dug, jer nisu u stanju. I zato ga ja vidim kao zakon koji je novina i koji morali bi prihvatiti. S druge strane ja vidim da postoje institucije u Hrvatskoj koje to mogu odraditi. Mi moramo samo biti oprezni da ne budemo megalomani pa zaista želimo sve riješiti od 2000 duga do ne znam. Posljednja replika, poštovani Ilija Filipović. Nema ga. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba Nezavisnih zastupnika poštovani kolega Kajin, izvolite. **Kajin, Damir (ID - DI)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre, cijenjena gospodo zastupnici. Evo ovako, na bubanj u zadnjih 5 godina otišlo je 26 107 nekretnina ili 2014. imamo ovršenih 6658 nekretnina, godinu dana prije toga 2013. 6733, 2012. 4786, 2011. 4266, 2010. 3664. Znači, 2014. dvostruko veći je broj ovršenih nekretnina nego 2010. godine. I to jasno govori o prilikama u Hrvatskoj. To govori da se danas teže živi no što se živjelo jučer, a jučer se živjelo teže teže nego prekjučer. Kada gledam broj ovih ovršenih nekretnina 2014. koji iznosi 6658 ono što ne mogu vjerovati najviše ih je ovršeno upravo u županiji Istarskoj, 1455. U jednome Gradu Zagrebu koji ima 4 puta više stanovnika od županije Istarske ovršeno je 601 nekretnina. U Zagrebačkoj županiji 600 nekretnina, u Zadarskoj 166, u Osječkoj koja ima dvostruko više stanovnika od županije Istarske 508. Ponavljam, u Istri je ovršeno ponajviše, 1455 nekretnina 2014. godine. Slažem se sa svima onima koji govore ne ovršavati jedinu nekretninu ili jednu nekretninu, stambenu jedinicu, ali isto tako valja pomoći obrtnicima, malim poslodavcima jer ja tvrdim da su oni danas i u težoj situaciji od radnika koji rade kod njih. Pa onda samo da kažem da 2013. prema podacima pazinske Porezne uprave izdano je 3900 rješenja o ovrsi pljenidbom. Ukupni je dug 2013. prema pazinskoj Poreznoj upravi iznosio 699 milijuna kuna, 1800 pljenidbi bilo je kod pravnih osoba sa 387 milijuna kuna, a 2100 pljenidbi pljenidbi kod fizičkih osoba koje su dugovale u onom trenutku 312 milijuna kuna. Još jedanput, ne mogu razumjeti da u županiji Istarskoj od 6658 ovršenih nekretnina otpada brojka od 1455. To je preko 30%, to je jedna trećina svih ovršenih nekretnina a Istra kao što znate ima negdje oko 4,5% stanovnika RH. Slažem se Slažem se sa svima onima koji su ovdje danas govorili da ljude treba izvući iz dužničkog ropstva. Treba im dati onu drugu šansu koju spominje ministar pravosuđa. U ne znam koliko navrata sam tražio da se donese ovakav ili sličan zakon, da se regulira ova materija, da se pomogne ljudima koji imaju problem. Ja tvrdim da nitko od tih ljudi koji su se našli u problemima, koji su sebi kupovali ne znam neku nekretninu itd. nije loš čovjek, nije neki kriminalac ili da nije znao koliko se može zadužiti. Ali u Hrvatskoj ljudi nisu krivi za ovo što se dešava svaki dan. Pa i jučer smo pratili rast švicarca, svakodnevno imamo gubitke radnih mjesta, svakodnevno svjedočimo stečajevima tvrtki. Jednom riječju poslovna socijalna neizvjesnost je apsolutno ono ogromna da ne kažem nevjerojatna. Za mnogo toga je u ovoj zemlji krivo i hrvatsko pravosuđe, ne samo hrvatska politika. Sigurno je da je ono, da je vlast učinkovitija da bi bilo i manje ovih problema o kojima mi danas govorimo. Ono što sigurno želim pozdraviti to je što je ministarstvo provelo jednu sveobuhvatnu javnu raspravu kao možda nikada dosada kada je riječ o nekom zakonu. I bit je, normalno, zakonodavca da pokuša pomoći ljudima da ih izvuče iz tog dužničkog ropstva. Naši ljudi, rekoh, moraju dobiti priliku za neki novi početak. Naši ljudi moraju dobiti novu šansu, jer ako ne kamo će. Ako mogu otići će ne znam van zemlje, u Njemačku. Pa samo prošle godine Nijemci su izdali negdje oko 24 tisuće radnih dozvola za građane RH. Kad govorimo konkretno o ovom zakonu postupak stečaja potrošača moći će se otvoriti ako je potrošač jasno insolventan, što znači ako najmanje tri mjeseca uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu kako zakonodavac predlaže od 30 tisuća kuna. To je jedno od novih rješenja, može se razgovarati o ovom iznosu manjem, većem, ali to je sigurno novo rješenje iz ovog Zakona o stečaju potrošača. Sam prijedlog zakona sastoji se od svega šezdeset i nešto, tri, članaka čije je stupanje na snagu predviđeno za 1.7. ili 1. srpnja ove godine. Stečaj potrošača provodi se nad imovinom potrošača, potencijalno pak pak potrošač je svaka osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje kako bih rekao trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Nove odredbe primjenjivale bi se na fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost ali jasno uz određene uvijete. Ti uvjeti su da nema više od 20 vjerovnika, kao i da obveze iz obavljanja samostalne djelatnosti ne prolaze u tom konkretnom slučaju iznos ili cifru od 100 tisuća kuna te da nema obveze iz radnih odnos koje proizlaze iz obavljanja samostalne djelatnosti i da nije pokrenut predstečajni ili stečajni postupak. Ovdje se u obrazloženju zakona između ostalog govori da globalni razvoj, i tu se krivnja baca upravo na to kreditne industrije rezultirao je znatnim "porastom broj kreditno zaduženih građana, a prema podacima HNB-a tražbine banaka prema stanovništvu u 2004. godini, znači u prosincu iznosile su 65,28 milijardi kuna, u prosincu 2006. taj taj iznos je 95,69 milijardi kuna, u prosincu 2008. već je na 126,55 milijardi kuna a u studenom 2014. 126,87 milijardi kuna." Znači ono što smo čuli od više zastupnika citirajući ovo obrazloženje da prema podacima financijske agencije zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. prosinca 2014. u blokadi je bilo 323 498 građana i njihov dug iznosio je 31,06 milijardi kuna, a zadnji dan u prosincu 2013. bilo je blokiran oko 300 tisuća građana, ili točnije 299 795 građana RH čiji je dug iznosio 23,8 milijardi kuna dok je godinu dana ranije 31. prosinca 2012. u blokadi računa bilo 245 441 245 441 građanin sa iznosom od 17,7 milijardi kuna. I to je ono što sam rekao da iz godine u godinu prilike nažalost su teže za mnoge, socijalna neizvjesnost veća za mnoge, pa ja bih rekao i neosjetljivost ili bešćutnost prije svega banaka ili tih financijskih institucija sve veća i sve veća. Ovaj zakon nudi rješenje, ja ću reći za dio dužnika iz redova blokiranih fizičkih osoba, njih 25 tisuća koje samostalno obavljaju registriranu djelatnost. Novo rješenje je slično rješenjima kao što vidimo u obrazloženju Njemačkog Stečajnog zakona, a svrha je normalno izbjegavanje ove kolizije sa Zakonom o stečaju potrošača, sa ovim stečajnim zakonom koji su u pravilu odnosi na trgovačka društva. Kako predlagač navodi razlozi za pokretanje postupka stečaja potrošača prilagođeni su kako trenutnoj gospodarskoj situaciji tako europskim standardima, a ja ću reći prije europskim standardima nego gospodarskoj toj toj financijskoj situaciji jer su prilike kao što sam rekao nažalost iz dana u dan sve veće. Osoba koja namjerava podnijeti sudu prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača dužna je prije toga podnijeti savjetovalištu ili financijskoj agenciji zahtjev za provedbu izvansudskog postupka na određenom obrascu itd. Izvansudski postupak trajao bi 60 dana uz mogućnost da se rok može produžiti za dodatnih 30 dana i to ako savjetovalište ili sudionici u postupku ocjene da postoji postoji mogućnost sklapanja sporazuma. Izvansudski sporazum sklopljen između potrošača i njegovih vjerovnika imao bi jasno uvjet izvansudske nagodbe. Razumljivo da ono što je možda najbitnije u svemu tome to je ovrha na prvoj nekretnini. Potrošač će moći predložiti da se do okončanja razdoblja provjere ponašanja i da se zapravo ili provjere ponašanja bolje rečeno ne prodaje nekretnina koja mu je potrebna za stanovanje ako u vlasništvu nema drugu nekretninu. Znači postoji kako bih rekao mogućnost i to bi trebalo kao što su svi zastupnici i prije mene apriori isticali na jedan poseban čvrst način regulirati tako da te ljude po tom pitanju eto usuđujem se kazati zaštitimo što je moguće više. Ono što je sigurno bitno da ovaj postupak može pokrenuti samo dužnik, ne može vas u osobni bankrot otjerati vjerovnik. Građanin je znači taj koji odlučuje hoće li ući ili neće li ući u taj postupak. Vjerovnik ni na koji način ne može prisiliti dužnika na ulazak u taj osobni bankrot osim uz pristanak dužnika. Jasno da je to jedan težak postupak, nije to lako kao i stečajni i za dužnika i za samog vjerovnika. I ne treba dizati ja bih rekao neka lažna očekivanja da je provedba ovog zakona jednostavna stvar koja će preko noći baš svakome tko se našao u financijskim problemima moći pomoći. i to treba reći, ovaj zakon nema ili ne nudi neki čarobni štapić i dugovi nikome neće biti trenutno otpisani već kako bih rekao cijela imovina ulazi u otplatu duga. A po završetku tog postupka može se kazati da dužnik kreće nekako iz ali da bi se do toga došlo ja ću tvrditi biti će jako puno muke, da ne kažem same neizvjesnosti. Ono što je sigurno dobro kada govorimo o ovome Zakonu o stečaju potrošača da ide u 2 čitanja, želim vjerovati da će se to ubrzati pa i zbog ovih predizbornih, izbornih itd., događanja i dobro će biti ako zakon bude izglasan i ako stupi na snagu kao što je u prijelaznim, završnim odredbama određeno s 1.7. ove godine. 2010. godine. I tomu je točno. Međutim, morate znati da je dug …/Govornik se ne razumije./… put od vlasnika do današnjeg bankrotiranog roba. I da su ti dugovi nastali puno prije. I naše je pitanje ovdje, kako je moguće, mi sada saniramo posljedice da do toga uopće ne dođe. I čitav niz mjera koje poduzima Vlada ide upravo u tom pravcu i u u tom pravcu i u tom smjeru. Drago mi je da kažete i da se slažete da je ovo jedan dobar zakon a ja bih još dodala a i vi ste o tome govorili dakle zakon je i dobar i zakon je dobrovoljan. On nije čarobni štapić što kaže ministar, on neće ukloniti sve brige, međutim ukloniti će Damoklov mač koji visi nad tim ljudima. Ukloniti će im i raspetljati omču koja im se vezala oko njihovog vrata. I to je ono što je najvažnije. To su jedini ljudi u Hrvatskoj koji zavide onima koji nemaju ništa. I kamo sreće da ti ljudi nemaju ništa, oni imaju taj dug. I upravo je ovo rješenje, ovaj prijedlog zakona, jedina mu je mana što nije došao ranije. Hvala lijepa. Druga replika Draženko Pandek. Zahvaljujem. Poštovani kolega govorili ste o tome da se povećava broj ovrha i kao uzroke ovrhe naravno navodite i posljedice gospodarske krize. govorilo o pripremi ovog zakona često su se spominjali građani koji su i neodgovorno trošili pa eto svojom neodgovornošću su ušli u taj neki dužnički odnos gdje ne mogu vratiti svoje dugove. Ali iz svog okruženja rekao bih da u većoj mjeri radi se o tome da je gospodarska kriza kroz protek vremena utjecala na imovinsko stanje velikog broja ljudi. Veliki broj ljudi je ili je ostao bez posla ili su im značajno smanjenje plaće i onda je kumulativno podmirivao svoje dugove dok je mogao 5, 6 godina i na kraju jednostavno došao u jednu slijepu ulicu gdje sa svojim primanjima više ne može podmirivati svoje obveze koje je uredno mogao sa onim stanjem primanja prije 6, 7 godina. Zato smatram da je ovaj zakon upravo dobar da upravo te ljude izvuče iz dužničke krize koji sada sa svojim trenutnim primanjima jedva mogu podmirivati zatezne kamate a glavnicu ne mogu. S time u vezi bih se osvrnuo i na one slučajeve kada ljudi funkcioniraju na značajno manjoj razini i primanja i dugova od ovih priloženih 30 tisuća. Mislim evo iskoristio bih priliku da apeliram da se i o njima vodi računa. Npr. ako netko ima 1500 kuna mjesečna primanja a dugovi mu iznose oko 2000 kuna mjesečno on će vrlo teško ili kroz dugi period doći do ovog zahtijevanog iznosa od 30 tisuća kuna koji je kao limit. Međutim, on se osobno nalazi i psihološki i realno u vrlo teškoj situaciji. I apeliram evo da se i

Na repliku odgovara poštovani Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Pa ne bih rekao a nisam niti rekao da su kao što ste vi spomenuli pojedinci neovisno trošili. Ne, nisam rekao, dapače onaj koji je kupio svoj prvi stan on je sigurno na najracionalniji mogući način jer se mnogo toga morao odreći da bi uopće se mogao negdje useliti i osamostaliti. Onaj koji je kupio auto isto tako ne tvrdim da je neosnovano trošio, ne, zavisi normalno kakav auto ali nije neosnovano trošio. U ovoj zemlji znamo kakve su se prilike jednostavno mijenjale, poglavito od 2008. na ovamo. Dogodio nam se švicarac, pad prihoda mnogima, nezaposlenost je drastično povećana, imamo gubitak platežne moći pa onda samim time to determinira time to determinira naprosto rad poglavito ovoga maloga sektora i da ne govorim sve ostalo. Ali sam govorio i spominjao naprosto broj ovršenih nekretnina od 2008. kada je kriza nekako započela, kada su ljudi nekako koristili još te neke pod navodnicima unutrašnje rezerve, kada su se možda još jedanput ili dvaput mogli zadužiti, imali smo 2106 ovršenih nekretnina, 2014. čak 6658 i to govori u velikoj mjeri o prilikama u ovoj zemlji. A od tog broja od 6658 nekretnina na Županiju istarsku otpada 1455. otpada 1455. To je negdje malo manje od 30%. Grad Zagreb koji ima 800 000 stanovništva 601, Zadarska županija 166. Ja jednostavno ne mogu razumjeti je li u ovom segmentu naše pravosuđe djeluje izuzetno revno, kad kažem naše ovdje mislim konkretno na istarsko ili negdje drugdje u sličnim županijama naprosto pravosuđe Vrijeme. Treća replika, uvaženi Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Kolega Kajin, vi ste govorili o veoma ozbiljnim stvarima, spominjali ste pravosuđe itd. ali ja vas pitam kao vaš kolega pa i vaš prijatelj, kako vam ja mogu vjerovati nakon što ste jutros onako napali sve svoje kolege članove Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav tvrdeći da su postavljali glupa pitanja ili kako ste vi to rekli na razini neke zabavne emisije. Sjednica je trajala 6 sati, vi niste bili na toj sjednici. Vi ste jedino mogli gledati neki od televizijskih priloga u duljini od 2 minute i na osnovu toga mogu se usudit kazat besramno oklevetati svoje kolege. Nakon toga ja se pitam koliko su vjerodostojne bilo kakve vaše izjave. Damir (ID - DI)** Što želim vam reći gospodine zastupniče ili što ti želim kazati? Pa ti meni ne moraš ništa jednostavno vjerovati. ja ću još jedanput ponoviti da način na koji je prilog bio prikazan u nekim medijima doista govori o tome da su članovi Odbora za pravosuđe postavljali pitanja na razini jedne zabavne piramide. piramide. Gledao sam taj prilog, nisam čitao fonograme, nisam sudjelovao u radu tog odbora, ali kako je bilo prikazano doista ili ispod digniteta samog odbora ili onih koji su pripremali ovaj prilog. A to da li ćeš mi nešto vjerovati ili mi nećeš vjerovati, to je tvoja osobna stvar. Predugo se poznajemo i mislim da i cjelokupna hrvatska javnost zna tko je kakve stavove zastupao svih ovih 20 i više godina. Dobar običaj u ovom Saboru je da se zastupnici kad se obraćaju jedan drugom obraćaju sa vi, bez obzira da li ste privatno na ti ili na vi. To su temelji pristojnosti, temelji Kajine. Nova replika, Zlatko Tušak. Hvala. Kolega Kajin, ja se slažem sa vašom diskusijom u dijelu kada ste rekli da ovim zakonom praktično liječimo posljedice i rješavamo posljedice, ali ako ne riješimo uzroke efekti ovog zakona će biti nikakvi, a rješavanje uzoraka to je pitanje devizne klauzule, to je pitanje promjenjive kamate, to je pitanje procjene nekretnine u datom u datom momentu kada se daje kredit i preuzimanje je dio rizika temeljem procijenjene vrijednosti nekretnine onda ako nekretnina ide na bubanj. Što to znači, da banka ako ima procjenu nekakve nekretnine neka isplati onoga u toj vrijednosti tko je digao kredit, a ne što mi imamo danas. Mi imamo danas da je netko vratio kredit, praktično da na osnovi kamata i devizne klauzule još je dužan i prema tržišnoj vrijednosti daleko manjoj vrijednosti ta imovina ide na na prodaju i praktično dužnik je jedini koji u tom dijelu gubi. To su uzroci i dok te uzroke ne riješimo pitanje ovog zakona neće riješiti pitanje svih problema. Na repliku odgovara poštovani Damir Kajin. dugovanja od nekoliko tisuća kuna poslovna banka ovršila stan vrijedan 250 000 kuna. Nevjerojatno, ali i to je naprosto moguće, ne samo glede postupanja pulskog nadležnog suda nego takva je vjerojatno praksa i kod vas u Zagrebu i negdje drugdje u Republici Hrvatskoj. Posljednja replika, uvaženi Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Kajin, mislim da ste nekoliko stvari podcrtali koje su izuzetno bitne, a to je prije svega dobrovoljnost kada govorimo o stečaju potrošača, dakle da će osoba koja je u financijskim problemima i koja razmišlja o ovom instrumentu prije svega neće biti prisiljena nego će birati da li želi ili ne želi na ovaj način rješavati svoj financijski problem. Rekli ste i ministar je rekao uostalom ovo nije čarobni štapić. Ne, nije i neće sigurno riješiti sve probleme naših sugrađana koji imaju problema sa dugovima, ali je sigurno korak ka sustavnom rješavanju ovoga problema jer će im otvoriti još jedan institut kojemu će moći pribjeći kako bi svoje probleme riješili. Također se slažem da je dobro da je u dva čitanja, da ćemo ga dobro izbrusiti i imati jedan kvalitetan zakonski prijedlog i slažem se sa kolegicom Antičević kada je rekla jedina greška, jedina mana ovoga zakona je što ga nismo u proceduru dobili ranije. Hvala.

ajde bolje ikada nego nikada. I mislim da je na neki način koliko god bio zakašnjen, kad god se donese pravo vrijeme za ovakav zakon. Zašto, jer uz građane osobni bi bankrot mogli zatražiti i obrtnici iako se na njih u pravilu odnosi, to svi znamo, Zakon o stečaju. No izlaz u osobnom bankrotu u određenim bi slučajevima mogli potražiti i obrtnici i to kao što sam rekao i prije u raspravi oni sa manje od 20 vjerovnika koje su nastale iz samostalnog obavljanja djelatnosti, koje ne prelaze 100 tisuća kuna, koji nemaju obveze prema radnicima i i nad kojima nije pokrenut taj predstečajni ili ne znam kako ću ga nazvati sam stečajni postupak. Reći ću još jedanput, to je izuzetno težak postupak i za dužnika i za samog vjerovnika i zato ne treba isto širiti nikakva lažna očekivanja, jer ovo sigurno nije jednostavna stvar. I slažem se sa ministrom koji kaže, koji apostrofira da nije riječ o čarobnom štapiću i da naprosto nakon toga život počinje kao da se ništa prije toga nije dogodilo. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba DC-a, Novog vala i Narodne stranke reformista govorit će poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Naš klub će podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju i vjerujemo da će do drugog čitanja on biti bitno poboljšan. Nije jedini problem ovog prijedloga što nije došao prerano, iako doista žalimo što nije, prekasno jer doista žalimo što nije došao puno ranije, što nije došao možda već 2011. godine ili na početku same gospodarske krize. Možda bi svima bilo lakše. Ovaj zakon doživljavamo kao jednu vrstu prisilnog lijeka za sve naše sistemske bolesti koje imamo. Ovaj prijedlog zakona zasigurno je i predlagatelj je izabrao jedan puno blaži model, dakle njemačko-austrijsko-slovensku kombinaciju koju ovaj zakon predstavlja. Naš klub zasigurno ne bi digao ruke na primjer da se uzeo američki model koji je brutalan, koji praktički na neki način ponižava čovjeka. Ovaj model je ipak bolji. Međutim i u odnosu na ovaj model mi imamo jednu specifičnu situaciju. Kada bi napravili analizu ovih 300 tisuća ljudi koji praktički su otvoreni za ovu vrstu osobnog bankrota, onda se postavlja pitanje koliko je u stvari njihova prava krivnja, a koliko su oni na neki način žrtve svih mogućih gospodarskih promašaja, žrtve svih mogućih kriminala, korupcija, propasti državnih banaka, pa sanacija državnih banaka, pa gubitka radnih mjesta zbog kojih su pali u dugove a danas ih opet moramo na neki način svi zajedno sanirati. Dakle, jedini lijek za za rješavanje slučajeva koje ovaj zakon prati je produktivnost, podignuta produktivnost u zemlji, proizvodnja, rast i razvoj i onda će se i kroz ovaj zakon lakše koračati. Ja osobno bih do drugog čitanja predložila ministru da na neki način pojača one dijelove zakona koje je ostavio u domeni reguliranja pravilnika. Dakle, imate ja mislim 6 ili 7 pravilnika. Ostavili ste da se problematika rješava pravilnicima, možda ste na sebe preuzeli prevelik teret. Možda bi ipak neke stavke trebalo ugraditi do drugog čitanja u zakon. Naime, na primjer imate situaciju da radi registar ovakvih ljudi koji su otvorili postupak osobnog bankrota. Ti registri su javni. Postavlja se pitanje da li će oni biti izvrgnuti ruglu svoje zajednice, životne zajednice u kojoj žive, kako će prolaziti obitelji, djeca, kolike će to traume doživljavati i prolaziti to na neki način treba jako oprezno izregulirati. To nije jednostavno. To je izuzetno teško, ali ne bih htjela da se kroz i ne bi mi u klubu željeli da se kroz ovaj dio upravo te javnosti i te transparentnosti otvori cijela jedna pandorina kutija psiholoških problema, frustracija, pa možda i samoubojstava i sličnih stvari čime pribjegavaju oni koji više ne vide izlaz ili koji dobivaju prezir društvene zajednice. Znate u Americi imate takvih puno slučajeva, ovaj naš model se može pretvoriti kroz ovaj kanal u američki model gdje osobe koje praktički su bankrotirale doživljavaju osudu zajednice, više se ne mogu zaposliti. To ih prati godinama. Isto tako bih predložila predlagatelju da na neki način jasnije odredi koja je to imovina koja se, koja ne ide u osobni bankrot. To držim izuzetno važnim. I mislim da bi do drugog čitanja to trebalo razjasniti. Dakle, evo ovo je zakon jedan po mom mišljenju tužan zakon za koji ako to tako možemo reći, koji stvara puno frustracija, a na nama je da ih smanjimo, da što jasniju sliku stvorimo i da pravila budu jasna i nedvosmislena kako bi što manje prostora ostalo upravo ovim situacijama situacijama gdje voluntarizam može izazvati velike probleme. Dosta je toga ostavljeno odlukama suda i procjeni suda. Dakle, tu će trebati ići na specijalizaciju sudaca onih koji će isključivo raditi ove ove predmete jer njih neće biti malo, njih će biti puno. Pa mislim da ovaj zakon apsolutno bi prvo trebalo napraviti edukaciju sudaca, a onda ići u primjenu zakona. Evo, toliko od nas. U svakom slučaju podržat ćemo ga u prvom čitanju. Imamo repliku Ivana Šukera, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegice Škare-Ožbolt vi ste u ovom svom mogu reći kratkom dijelu vrlo jezgrovito ponovili ustvari ključne probleme. Međutim, ono što je možda najspornije kod ovoga zakona on poprilično ovako da kažem pjesnički želi riješiti problem koji je daleko od toga. Dakle, to je 322 tisuće različitih sudbina, 322 tisuće različitih razloga zašto je netko došao u ovakve probleme. I sigurno je da se taj problem bez posrednika ne može riješiti. Međutim, ono što je najveći problem ovog zakona, o tome ću nešto više govoriti u svojoj pojedinačnoj raspravi, zapravo u raspravi u ime kluba, je što mi u Hrvatskoj, i zato sam se javio za repliku jer ste rekli ministru da bi trebalo specificirati koja se imovina ovršuje, a koja ne ovršuje. Danas u Hrvatskoj ima puno različitih vrsta imovina, nije samo nekretnina imovina. I to je nešto na što itekako treba obratiti pažnju kad se radi o ovom zakonu. I druga stvar, to je status imaoca kredita ili onoga na kojem se vrši ovrha i tamo kad govorite o užim članovima obitelji s obzirom da oni koriste nekretninu koja nije jedini predmet, zapravo ne može biti, ovrhe, kakav je njihov status u cijeloj priči? Jer nije svejedno kolika je imovina samo onoga nad kojim se ovršuje nego i nad onim tko koristi tu kompletnu nekretninu. I to je ta obiteljska priča, to je jedan projekt o kojem je Ministarstvo financija sa Svjetskom bankom radilo 2005. i 2006. i to je nešto nažalost što se u Hrvatskoj nije uvriježilo kao nešto što je takvo. A mi s obzirom na veliki broj nekretnina, toga ima jako puno, i ako to sve ne stavite na hrpu i zato kad sam govorio o Središnjem registru oko OIB-a nisam govorio o ovim raznoraznim registrima koji se ponavljaju nego o registru gdje se skupljaju sve informacije o imovini kako pravnih tako i fizičkih osoba. Dakle, jedan zakon koji je možda prvi korak ali mislim da je morao biti drastičniji u nekim stvarima. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana Vesna Škare-Ožbolt. Poštovani kolega Šuker ja sam zagovornik da se što jasnije odrede svi parametri koji su vezani za ovaj prijedlog zakona koji je izuzetno složen, težak i možda najviše dosada baš baš zato što se odnosi na građane dira sudbine ljudi. Znate, nije jednostavno kada morate djetetu reći da morate pitati povjerenika možete li mu kupiti tenisice ili mu kupiti školsku torbu. Dakle, sve su to pitanja koja jako bole. Da, doista postavlja se pitanje imovine, npr. ako imate dvoje djece od 18 godina, na njih ste ili su oni dobili imovinu od bake, djeda, živite s njima, vi ste jedini nositelj nekakvog kredita, zapali ste praktički u teške dugove, ne možete vraćati, djeca vam ne rade ali imaju imovinu. Postavlja se pitanje da li ta imovina isto tako ide u, da da li je ona predmet, nije? Prema tome, ima puno stvari koje su nedorečene. Naravno, ne može zakon predvidjeti sve moguće situacije. To je jednostavno nemoguće. Ali, mislim da do drugog čitanja je na ministarstvu izuzetno složen posao i zadatak što jasnije uspostaviti kriterije kako bi ovaj zakon što manje bolio kada uđe u provedbu. Za riječ se sada javio ministar pravosuđa poštovani Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Ja zahvaljujem na ovim ukazivanjima na određene eventualno nedorečenosti. Transparentnost, slažem se, to je jedna stvar o kojoj smo jako puno vagali kako je postići jer transparentnost je jedina koja čuva integritet ovog postupka i koja zapravo daje zaštitu i dužniku i vjerovniku s jedne strane. S druge strane izbjeći ovu situaciju da dužnik bude proskribiran i da zapravo svi njegovi podaci postaju javni. Različite zemlje imaju različita rješenja, mi smo išli za tim da će se na oglasnoj ploči objaviti nad kim je objavljen stečaj, međutim uvid u konkretne podatke neće imati nitko. Znači, oni neće biti javni. Ako mislite da tu trebamo još nešto i ako imate prijedlog možemo raditi na tome, ali s jedne strane to je javan postupak u smislu da se treba znati tko je ušao u to jer jedino tako i vjerovnici sebe mogu štititi. Jer znate, vi ste vjerovnik koji ni ne znate da vam je nad dužnikom objavljen stečaj, niste obaviješteni i vi gubite zapravo bilo kakvu mogućnost intervencije. Dakle, taj dio mora biti javan. I svjesni smo da će to za građane biti često dodatni teret i da će nekad biti u problemu zbog toga, ali to se jednostavno ne da izbjeći. Jer inače nema ovog postupka. Ali nećemo napraviti javnim ove druge podatke koji su neposredni, koji su puno konkretniji itd. Ali vjerovnik mora biti obaviješten i mora moći sudjelovati u postupku inače nemamo postupka. Dakle, pokušali smo naći balans. Ovo što ste rekli da li sve ići kroz pravilnik ili zakon, mi možemo do drugog čitanja neke stvari više staviti u zakon ali znate i sami da nekad pravilnici moraju upravo zbog svoje fleksibilnosti riješiti neke stvari u okviru zakonskog okvira. Dakle, to je nešto o čemu možemo razgovarati. Određivanje imovine, slažem se. Bitna stvar ja bih vam ukazao na članak 41., dakle ide sva imovina postaje stečajna masa osim imovine nad kojom se ne može provesti ovrha sukladno odredbama Ovršnog zakona. Dakle, sad ovdje prepisivati možemo ali mislimo da je s ovim dosta određeno. Postavilo se pitanje imovine srodnika, oni ne idu, naravno da ne idu. Moja djeca ne odgovaraju za moje dugove, oni su moji. I to što oni imaju nekakvu svoju imovinu ona se ne može zbrajati. Naravno da će se moći kontrolirati oni prijenosi imovine koji su bili neposredno prije koji govore o zlouporabi. I to je normalno, to svugdje mora postojati, ali naravno ako je neko dijete dobilo nasljedstvo to je njegovo nasljedstvo nije moje i moji dugovi su moji dugovi. Dakle, to je definirano. Tu se apsolutno slažemo. Mi mislimo da imamo jedno vrijeme i upravo zato što imamo postupak pred savjetovalištima koje ćemo iskoristiti jer neće sve doći na sud, ne može doći na sud dok ne prođe savjetovalište i tu ćemo iskoristit priliku za edukaciju. I to kao što ste i rekli, i ja sam rekao to je ključ. Bez dobre edukacije, specijalizacije zapravo će ostat teško provediv zakon pogotovo zato što su instituti novi, niko se ne zna kako s njima nosit, sudovi će tu morati imati upravo podršku jer će kreirati neke stvari od početka. I to je izuzetno zapravo ključ uspjeha. I edukacija na FINA-i i edukacija kasnije, to je stvarno jedna stvar o kojoj ćemo vodit maksimum računa. Znate koliko jesmo mi možemo ili ne možemo kroz Pravosudnu akademiju, ali koliko možemo ćemo Dakle, ako mislite bilo što što se tiče određivanja imovine tu smo apsolutno za ako mislite da treba biti određenije, neke stvari hoćemo korigirati, recimo kod uzdržavanja, na to nam je već ukazano i na odboru, dakle neke stvari hoćemo kod ove imovine na koju se, koja koja nikad ne ulazi u te obaveze koje ostaju. Bitno je tu spriječiti zlouporabe. S tim da moramo biti svjesni da će ih biti. Zlouporaba ima u svim zemljama, će ih i u Hrvatskoj. Stvar je dovesti zlouporabe da budu incident a ne pojava. Jer kad je incident onda se s njima možete nositi. I uspjeh zakona je u tome. Ako one budu masovne onda nismo, onda smo promašili. Što se tiče toga kad ga donosimo, donosimo ga najprije što smo mogli. Ja neću uopće ulaziti u to da li je mogao biti donesen prije ili kasnije, ja kažem ovo što je bilo u našem mandatu, rađen je čitav niz stvari, situacija se mijenjala u zemljama koje su i nama referentne, evo Austrija je neke stvari mijenjala nedavno, Slovenija. Dakle, ići s nekim rješenjem a vidite da ono tamo gdje je prvi put primijenjeno se mijenja, rekli smo ajmo malo pričekat, javna rasprava je skoro godinu dana, išli smo šire. Mogli smo mi bit prije godinu ovdje ali ne bi imali javnu raspravu. Dakle, to su neke stvari koje su dovele do toga da smo danas tu sa

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre, mene isto muči ova javna objava, odnosno javni poziv na mrežnim stranicama FINA-e gdje se objavljuj dakle ime i prezime potrošača, OIB, adresa, sa popisom svih vjerovnika. Kažete da možda ne bismo mogli, ja bi vam dala jedan prijedlog, dakle kada smo uključivali građane u model otpisa duga putem aplikacije registar otpisa duga dodijelili smo im korisničko ime i lozinku gdje oni mogu dakle sa tim korisničkim imenom i lozinkom ući u tu aplikaciju. Mislim da bi ovo bio možda jedan od dobrih modela, jer plašim se svega onoga što će se dogoditi a i to je specifičnost, još jedna specifičnost Hrvatske, čini mi se pogotovo u ruralnim sredinama gdje svatko za svakoga sve zna i plašim se da će puno ljudi zbog evo tog nekakvog svog osobnog bankrota biti stigmatizirani i mislim da bismo trebali razmišljati u ovom pravcu upravo to korisničko ime i lozinka. dakle dogovor zajedno sa dužnikom i vjerovnicima, svi u tom postupku mogu dobiti taj svoj password ili kako ćemo ga nazvati da onda pogledaju podatke koji ih interesiraju i sve ono dakle što povjerenik odnosno FINA stavlja u određeni registar. Na repliku odgovara ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Evo to je jedno pitanje o kojem mi pokušavamo naći najbolje moguće rješenje. I sam sam rekao ta transparentnost je bitna. Dakle, ovo na što ste ukazali apsolutno stoji i mnogi građani će bit stigmatizirani, to je i zastupnica Škare-Ožbolt govorila, dakle bit će stigmatizirani, bit će u problemu. Ali mi još uvijek nismo našli način kako postići obaviještenost vjerovnika. Jer ako smo vi i ja vjerovnik nekog ovdje, vi ako ne znate da ide stečaj, vi zapravo za to ne znate i opće ne možete u njemu sudjelovati, a sustav je takav da dužnik sam kaže ko su mu vjerovnici. Razumijete? Tu poveznicu naći i između dva čitanja apsolutno ovo što ste rekli ćemo razmotriti, pokušat naći najbolji mogući način, ali bojim se da će ga biti vrlo teško jer bez ovog elementa početnog javnosti kasnije je sve nedostupno javnosti. Ali u jednom trenutku vi morati imati to kao trenutak koji izaziva pravne učinke, jer vjerovnik će nakon tog nešto propustiti i više neće moći sudjelovati, ali morate mu dat mogućnost da bude obaviješten. Teško je naći tu pravu ravnotežu, tog smo svjesni. Evo drago mi je da ste ukazali na to jer stvarno smo dosta razmišljali o tome, pokušavali naći rješenje i otvoreni smo zbilja ako možemo naći nekakvu bolje, ali kažem moramo imati i ovo rješenje. Vi morate znat ne može se postupak odvit a da vi zapravo za njega niste ni znali. Evo to je ograničenje. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem ministru. Od druge replike se odustalo. Pa nastavljamo s raspravom po klubovima. Stajalište kluba SDP-a prenijet će nam poštovana Gordana Sobol. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege dakle evo danas u prvom čitanju raspravljamo u biti jednom prijedlogu jednog novog zakona praktički, dakle u Hrvatskoj, prijedlog Zakona o stečaju potrošača. To je dakle zakon o kojem se već više godina razgovara.

prijedloga tog zakona bio pripremljen ali nakon toga evo došli smo do danas kada razgovaramo o ovom zakonu u prvom čitanju. Pozdravljamo činjenicu što ga je Vlada pripremila i poslala u saborsku proceduru. Odmah na početku reći podržavamo njegovo uvođenje, dakle to je nešto o čemu smo unutar SDP-a razgovarali. Rekao je ministar u svom uvodnom obraćanju da je to zakon koji bi bilo možda bolje da se donosi u nekim onako da kažem dobrim vremenima, ne kriznim vremenima. Ali smatramo i prihvaćamo ovaj zakon i kao dio jednog paketa mjera s kojima Vlada ide u susret onim našim građanima koji su se zbog osobne prezaduženosti našli u izuzetno teškoj situaciji i praktički sami više ne vide izlaz izlaz iz takve situacije i sami je sigurno ne bi mogli riješiti. Možda da ipak pročitam par brojaka koje je, evo u biti u samom obrazloženju, na samom početku u ocjeni stanja koje danas imamo kada je u pitanju kreditno zaduženje građana. Samo nekoliko podataka da vidimo kako su ta zaduženja su išla po godinama. Dakle u prosincu 2004. godine tražbine banaka prema stanovništvu su iznosile 65,28 milijardi kuna, u prosincu 2006. 95,69 milijardi kuna, u prosincu 2008. 126,55 milijardi kuna a u studenom 2014. iznosila su 126,87 milijardi kuna. Dakle jedan period više godišnji u kojem u nekim pod navodnicima i boljim vremenima ili ne pod navodnicima kada su se naši građani zaduživali i ti dugovi su, kreditna zaduženja su rasla iz godine u godinu. Smatramo da je dužnost svake odgovorne i Vlade da prepozna probleme u kojima se nalaze njeni građani i da ponude rješenja. I mi u klubu SDP-a smo duboko uvjereni da i prijedlog ovog zakona ide upravo u tom smjeru. Naime, ni hrvatski građani nažalost nisu ostali pošteđeni onoga što se naziva dužnička kriza. Posljedica je to ukupne teške gospodarske situacije ne samo u Hrvatskoj nego i izvan i višegodišnja kriza pokazuje se uzima svoj danak. Naravno i mi u klubu SDP-a i kolege iz Vlade uvijek ističemo da su gospodarski oporavak i radna mjesta ono što najbolje može rješavati probleme građana naročito oni koji su se našli i na rubu siromaštva. I Vlada pokazuje se svojim mjerama radi u tom smjeru što se uostalom vidi i iz činjenice da svjedočimo istina laganom ali oporavku jer svi određeni parametri rastu i vjerujemo da će oni u budućnosti dovesti i do bržeg gospodarskog oporavka i do otvaranja više radnih mjesta. No, naravno i u vremenima krize mi moramo ponuditi našim građanima svaku mogućnost da naši sugrađani nađu izlaz iz situacije u kojoj su se našli. Najveći broj njih sigurno je da se nisu našli u toj krizi svojom krivnjom. Različiti su razlozi, zaduživanje u času kada je bilo možda i bolje radno mjesto, zaduživanje u vremenima kada je možda radno mjesto bilo sigurno, u međuvremenu je došlo možda do neke druge vrste, do gubitka radnog mjesta, nemogućnost otplate kredita, premali prihodi. I u situaciji kada, i dolazak u jednu situaciju kada vjerojatno i ti naši građani više nemaju vlastitih sposobnosti ili znanja da se dalje nose sa dugovima koji su u međuvremenu narasli i država im naravno tu mora pomoći. onim građanima koji više nisu u stanju samostalno i u razumnim rokovima ispunjavati svoje dospjele obaveze i čija imovina je takva da se zaključuje da neće moći ispunjavati svoje dospjele obaveze pa niti u jednom višegodišnjem razdoblju. Dakle sa njihove točke gledišta ali i sa naše nalaze se u jednom bezizlaznoj situaciji i podržavamo zdušno to da im se mora dati druga šansa, da im se omogući da nakon određenog perioda naprosto počnu ispočetka. Ono što im u tome može pomoći svakako je i institut osobnog stečaja, ili kako ga nazivaju i osobnog bankrota kojeg upravo nudi i prijedlog zakona koji je pred nama. Institut osobnog stečaja poznat je u mnogim državama. Kada govorimo o zemljama onda jedino pored Hrvatske još Mađarska i Rumunjska nemaju ovakav zakon, sve druge države su to riješile pa i davno prije. Bugarska i Španjolska istina nemaju Zakon o osobnom stečaju ali primjenjuju sličan model u praksi kroz dogovor dužnika i vjerovnika. Zakon dužnicima omogućava da ako se nađu u situaciji da ne mogu vraćati dugove da budu oslobođeni duga nakon što prođu proceduru. U svim zemljama osobni bankrot je i mogućnost i za rješenje djela i društvenih i socijalnih problema. Kako je u obrazloženju zakona navedeno Institut stečaja potrošača omogućuje stvaranje uvjeta insolventnim potrošačima za reprogramiranje njihovih obaveza, za novi početak a s druge strane i vjerovnicima omogućuje ravnomjerno namirenje njihovih tražbina. Pored toga stvaraju se, što smatramo značajnim reći uvjeti da se i kroz neinstitucionalne a onda i institucionalne okvire postigne dogovor između vjerovnika i dužnika i time se na neki način slijedi ona pozitivna, dakle trendovi u zakonodavstvu država članica Europske unije kojima se potiče i izvansudsko rješavanje sporova i smanjuje preopterećenost pravosudnog sustava. Tako da ustvari postoji i u zakonu predviđena obaveza dužnika da pokuša sklopiti sporazum s vjerovnicima u izvansudskom postupku, a prije nego što se krene sa podnošenjem prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača odnosno dužnika na sudu. Više kolegica i kolega je naglasilo da je u posljednjih 10 godina dug građana prema bankama, ja sam po godinama u samom uvodu rekla, udvostručen sa 65 na 126 milijardi s tim da danas imamo i zbog tih dugova i više od 322 000 blokiranih građana koji duguju preko 31 milijardu kuna. Prema prijedlogu ovoga zakona u osobni stečaj moći će krenuti oni koji su insolventni što se podrazumijeva da imaju dug veći od 30 000 kuna i ne uspijevaju podmiriti ta dugovanja u periodu dužem od 3 mjeseca, no naravno to ne isključuje i mogućnost da i drugi koji eventualno imaju manje iznose, ukoliko se ustanovi da i sa tim manjim iznosima su insolventni, dakle da će moći otvoriti postupak osobnog stečaja. Posebno važnim držimo i to da će u osobni stečaj moći ići obrtnici, osobe sa samostalnim zanimanjima što je ako se ne varam, negdje sam pročitala da ovu mogućnost pozdravlja i Hrvatska obrtnička komora, pogotovo što će za takve obrtnike dakle postojati mogućnost da i kroz period kroz koji prolaze osobni stečaj da mogu i redovito poslovati. Izravnu korist svakako od toga ima i država i obrtnici, ali i gospodarstvo u cjelini i to je još jedna pozitivna strana ovoga zakona. U ime kluba SDP-a želim i ja, mada je to više puta ovdje naglašeno, još jedanput naglasiti da ovaj zakon nije mjera oprosta duga, da oprost dugova Vlada provodi kroz druge vrste mjera. Dugovi se ne brišu, to mislim da mora se uvijek naglasiti jasno i nedvosmisleno. I konačno, ovaj postupak sigurno nije lak. Ulaskom u postupak osobnog stečaja dužnik ustvari više ne upravlja svojom imovinom. Ukoliko se tako propiše, dužnik ne može samostalno raspolagat imovinom i plaćom kroz određeni vremenski period. Dugovi se namiruju prema prethodno utvrđenom planu. Posebno želim na kraju naglasiti i pozdraviti odluku, odnosno prijedlog u zakonu dakle da određivanje dijela koji dužniku mora ostati da on može koliko toliko ustvari normalno živjet, dakle da taj iznos koji se određuje da se određuje stvarno individualno obzirom da je evo i u javnoj raspravi o ovom prijedlogu zakona bilo je različitih iznosa, dakle baratalo se sa pojedinim iznosima no bitno je da se i prema prijedlogu zakona vodi računa da u postupku stečaja potrošača itekako zaštiti ono osnovno pravo na dostojanstven život. I ja vjerujem, odnosno mi u klubu SDP-a vjerujemo da će se taj dio znati odraditi u času kada do osobnog stečaja dođe. Na kraju još jedanput ponavljam, klub SDP-a podržava prijedlog ovog zakona u prvom čitanju. Smatramo ovaj zakon izuzetno potrebnim i

na neki način novi život, odnosno omogućujemo novi početak shvaćajući situaciju u kojoj se nalaze. Hvala lijepo.

da su potrošači ili građani sami u principu krivi što su se doveli u poziciju da ne mogu vraćati svoje dugove, odnosno da je kriva globalna kriza. Nijednom rječju niste spominjali situaciju u hrvatskom gospodarstvu, cijelu situaciju koja je zadesila i hrvatsko gospodarstvo i hrvatske građane kroz ovih zadnjih 20 godina otkad već prikupljamo ova dugovanja od 2004. godine. Niste spomenuli, a mislim da je jedan od ključnih razloga zbog kojih su većina građana dovedena u ovu poziciju je ustvari plasiranje kredita kao lošeg proizvoda. O tome se cijela stručna javnost složila da su krediti u švicarskim francima i drugi krediti ustvari bili uzrokom ove dužničke krize u kojoj su se građani našli. Hvala. Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem. Pa kolegice Sabolić, meni je žao jer mislim da onda vi mene niste dobro slušala. I reći da sam ja rekla da su se građani u problemima našli isključivo zato što su sami krivi, apsolutno ne stoji ponovit, najveći broj njih u krizi se nisu našli svojom krivnjom. Gubitak radnog mjesta, pa sam onda govorila eventualno gubitak dobrog radnog mjesta, prelazak na neko slabije plaćeno radno mjesto, nemogućnost otplate kredita, premali prihodi. Dakle, ja sam o tome govorila. Naravno, spominjala sam i govorila sam da sad ponovno ne čitam sve i utjecaj globalne krize, ali dakle i gospodarska kriza i stanje u Hrvatskoj, ali i šire izvan Hrvatske. Dakle, da je sve to utjecalo na ovo. slažem se vama da i ovaj dio koji ste vi spominjali, dakle vezano oko loših kredita, dakle oko kredita između ostalog u švicarskim francima itd. da i taj dio sigurno je nešto što itekako utjecalo da se građani nađu u krizi. Ali ova Vlada i taj dio rješava, odnosno i tu smo u Saboru imali prilike o tome raspravljati. **Stazić, Nenad (SDP)** To smo sada razjasnili, pa ćemo čuti repliku poštovane Jadranke Kosor. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Replika ne znači da se čovjek ne slaže, nego znači razmjena, dodatna razmjena mišljenja. …/Upadica Stazić: Onda ćemo čuti repliku slaganja./… Da, tako je. Molim? Hoćemo čuti repliku slaganja onda?/… Ne. Ja govorim o tome da se radi o razmjeni mišljenja. Ja mislim da je to jako dobro. Jedan dio građana, slažem se i to veći nije, se našao u poteškoćama, ne svojom krivnjom. Ali svakako da ima i onih koji su se našli i zbog zbog toga što možda nisu dobro mogli procijeniti svoje mogućnosti i što su željeli možda živjeti iznad tih mogućnosti. To je također činjenica. Ono što jest smisao ovog zakona, jest otvoriti neku novu knjigu. Dakle, zatvoriti jednu knjigu, otvoriti novu knjigu. I slažem se kad kažete da ovaj postupak nije lak. Naime, nije lako i neće se biti lako ako se zakon donese, odlučiti uopće na pokretanje takvoga postupka od onoga koji to mora pokrenuti, jer to će za jedan broj ljudi značiti, a to je jako teško priznavanje neuspjeha. Dakle, da smo neuspješni, da netko drugi mora sad dodatno brinuti o nama. To je vrlo, vrlo teško i vrlo komplicirano. Zato mislim da je jedan od glavnih ciljeva u donošenju zakona i strukturiranju odredaba mora biti, a i o tome ste govorili zaštita ugleda zaštita časti i ono što mi se čini onda u tom kontekstu osobito važno zaštita što je moguće veća osobnih podataka onih koji će pokretati taj ni malo lak, ni malo jednostavan postupak za koji se neće zapravo do kraja znati hoće li biti u pojedinim slučajevima uspješan. Dakle, zaista zatvoriti staru knjigu, otvoriti novu, početi jedan novi, drugačiji, uspješan život ili neće. Zato zaštita podataka kroz ovaj zakon mora biti u potpunosti zajamčena u onom smislu koji znači zaštita ugleda dostojanstva i časti svakoga pojedinca. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovana Gordana Sobol. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Kosor, da slažem se sa vama i ja sam to posebno naglasila i u raspravi u ime kluba. Dakle, to upozorenje da taj postupak nije lak itd. nekad ono razmišljam si, ako budemo pak stalno to pričali, pričali, pričali možda se još i manje ljudi odluči na pokretanje osobnog stečaja. Međutim, dakle koliko god nije lak mi ga moramo na neki način onako kako ja to smatram smatrati kao pozitivnim, u stvari mjeru kao stvarno jednu dobru mogućnost da se počne ispočetka. Slažem se naravno da ima među svim tim dužnicima i onih koji su se i precijenili, koji možda u međuvremenu se dešavale neke stvari u životu da je sad na kraju ispalo da i ako se radi o toj nekakvoj imovini itd. da je to sad preveliki teret. u tom dijelu vjerujem da će se makar jedan dio njih odlučiti na ovo što je teška odluka, što će to zahtijevati stvarno evo i ja tu apeliram da se zaštiti dignitet odnosno dostojanstvo odnosno podaci o tim osobama. Jer na žalost još uvijek živimo u društvu u kojem se na vrlo vrlo lak način u stvari etiketiraju, a odnosno i stigmatiziraju osobe, pa evo i zbog toga što su na neki način doživjele, hajde da tako kažem sami ste rekli određeni neuspjeh u životu. Ali dakle, zato je na svima nama da upravo ovaj zakon ono što on donosi i mi svi koji javno djeluje promoviramo kao jednu pozitivnu mogućnost. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime kluba SDSS-a sada će govoriti poštovani zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Pozdravljam ministra pravosuđa i njegovu pomoćnicu. U ime kluba Samostalne demokratske srpske stranke ja ću odmah reći da ćemo mi podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Dakle, mi uvažavamo uvažavamo dvije činjenice koje je predlagatelj, odnosno ministar rekao uvodno, a to je da su u cijeli ovaj projekat ušli vrlo oprezno jer su svjesni da se s ovim zakonom uvodi jedan novi instrument koji je potpuni i pravni novum i u praksi novum u pravosudnom sustavu RH, a veliko iskušenje će tek predstavljati u njegovoj implementaciji u realnom životu, odnosno promatrajući praksu i rješavanje određenih životnih sudbina. Isto tako, za nas je prihvatljiva teza, vrlo cijenimo to što je predlagatelj nastoji ovim zakonskim tekstom dati tzv. drugu priliku svim dužnicima u RH. Naime, ovdje brojka koja se stalno spominje, da je u RH ovog trenutka negdje oko 323 hiljade građana pod blokadom, dakle pod blokadom svih banaka, odnosno svih svojih računa i to temeljem Ovršnog zakona iz 2010. što je vrlo bitno ovdje napomenuti što je uzrok, odnosno što je pravni temelj tih blokada? Ako se toj brojci od 323 tisuće blokiranih pribrojimo njihove članove obitelji, ovdje je već bilo govora da će tad biti riječ negdje oko cca milijun blokiranih građana RH. Dakle, svaki 4 zaposleni stanovnik RH je danas blokiran, odnosno svaki 9 radno aktivni stanovnik je blokiran, zaključno blokiran je ovim jedan veliki radni potencijal u RH. Blokada, da kažem ovdje, znači apsolutna blokada. Dakle, kad se blokirate blokirani su vam računi kod svih banaka i vi jednostavno nemate u tom slučaju prostora za U navedenom razdoblju od 2010. do 2014. takav rast blokada je značio u nekakvim statističkim pokazateljima oko 65 tisuća ljudi godišnje, što bi značilo negdje oko 5,5 tisuća ljudi na mjesec se blokira u ovom periodu. A iznos duga, dakle ne glavnice nego neka vrsta legaliziranog kamatarenja, bankarskog kamatarenja na takav način raste na otprilike milijardu kuna u zadnjih 45 dana. Ono što je ovdje bitno reći da je u strukturi tih blokiranih otprilike negdje oko 109 tisuća su žene, a 152 tisuće blokiranih su muškarci i to u dobi dobi od 18 do 55 godina. Kad kažemo to onda mislim prije svega na jedan alarmantni podatak jer vidimo da je ustvari blokiran najaktivniji radni potencijal u ovoj državi. I na kraju proteklih 6 godina građani su ostali bez nekakvih 9,5 tisuća svojih stanova ili kuća. I to je to što je drugi alarmantni podatak na koji u svakom slučaju treba reagirati. Imamo ovdje i top-listu tih vjerovnika koji su blokirali građane pa mogu reći samo nešto najinteresantnije da teleoperateri su ti koji su na prvom mjestu kao top-lista vjerovnika, iza njih su banke pa HRT pa su određene faktoring institucije za naplatu potraživanja. Oni koji blokiraju građane su također i komunalci isto tako 108 gradova su ti koji su blokirali građane RH u milijunskim iznosima. Inače, trenutno se u blokadi nalazi oko 20 tisuća obrtnika i 30 tisuća nositelja OPG-a o kojima ovdje nitko nije govorio, govorilo se samo o obrtnicima. Mi u SDSS-u prije svega pozdravljamo odluku Vlade da se pomogne ovoj kategoriji ljudi, znači ovoj cijeloj vojsci ljudi koji su blokirani, koji se nalaze u određenom dužničkom ropstvu. ovoga zakona o kojem će se nešto kasnije u nomotehničkom smislu i reći mislimo da treba ući u meritum stvari, odnosno u suštinu ovakvog stanja i nabrojati nekakve uzročnike. Prije svega su to za nas banke koje su davale kredite i koje realno gledajući iz godine u godinu bilježe porast dobiti, a suprotno sve veći broj njihovih komitenata dolazi u dužničko ropstvo prema podacima koje sam iznosio. To pokazuje samo činjenicu da su banke danas kod nas i zakonski i poslovno zaštićene a s druge strane suprotno građani su u tom slučaju potpuno nezaštićeni. Banke se bogate, država i njezini građani siromaše. Vi danas imate otprilike na računima banaka negdje oko 200 milijardi kuna štednje ozbiljan je podatak da tih 200 milijardi kuna da mali postotak štediša ustvari, mali broj građana drži otprilike 70 do 80% mase mase štednje od 200 milijardi. Dok s druge strane imamo blokirane građane koji državi duguju, odnosno raznim komitentima duguju 25 milijardi kuna. Pitanje je sad ovdje jedno, kakvo mi to društvo gradimo i u kakvu smo fazu razvoja ovoga društva mali broj raspolaže sa ogromnim kapitalom u štednji banaka, a s druge strane ogroman broj pojedinaca duguje milijarde koje ne može platiti kroz redovan život i redovno poslovanje. Sljedeća stvar je naravno nezaposlenost, smanjivanje plaća ili neredovita isplata plaća. U svakom slučaju uvodi i dovodi do različitih vrsta dužničkog ropstva, odnosno siromaštva. nezaposlenost naravno u visokoj korelaciji sa blokadama jer s jedne strane imamo 320 tisuća nezaposlenih, i s druge strane isto tako imamo 330 tisuća blokiranih, dakle podatak sam za sebe govori koliko je ozbiljna korelacija između činjenice nezaposlenosti i insolventnosti. Mislimo dakle da je osnovna stvar osigurati, najveća garancija radnicima, odnosno ljudima bi i najveća zaštita od insolventnosti bi bila mogućnost mogućnost rada, mogućnost realnog zapošljavanja i korektne isplate plaća i onda ne bi morali biti u situaciji da donosimo ovakve zakone. Isto tako industrija kreditiranja odnosno industrija potrošnje kao i budimo realni političke laži o blagostanju koje nam često i država i političke elite prezentiraju kao i EU dakle da oni ne proizvode danas svijest opreza kod građana o riziku zaduživanja i potrošnje na dug i takva industrija bi u svakom slučaju u odnosu na realnu, istinsku industriju koja bi stvorila radna mjesta čini građane neslobodnima, a društvo u svakom slučaju čini visoko neproduktivnim. I konačno mislimo da je ovaj zakon osim što je rješenje koje je za nas prihvatljivo u suštini palijativni zakon, dakle on privremeno rješavati ove situacije. Treba pojačati zaštitni mehanizam prava na dom, to je osnovna poruka koju bi mi iščitali iz ovog zakonskog teksta. treba zaštiti osobno dostojanstvo i dostojanstvo obitelji kroz ovakav zakonski mode. To je osnovna stvar. postoji rješenje gdje se štiti prodaja odnosno stečaj, odnosno oduzimanje prve nekretnine, one je dobro, trebalo bi to u svakom slučaju pošto se ovdje radi o prvom čitanju još prema nekim sugestijama kolega ovdje razraditi, pojačati tu zaštitu koja je za nas osnovni element, to je kondicio sine qua non ovog zakona da se s njime zaštiti dostojanstvo čovjeka, dostojanstvo obitelji i prije svega egzistencija kroz pravo na dom. O samom zakonskom tekstu bi mogli reći par sugestija kroz nekoliko članaka, dakle članak 3. ovdje govori u stavku 3. o obrtnicima, rekao sam već da ovdje niko ne spominje OPG-e. Znamo kolika je opasnost od blokiranih OPG-a i nositelja OPG-a. Pročitali smo da je negdje oko 30 tisuća blokiranih i bilo bi dobro da se ovdje u članak 3. pored obrtnika u istu kategoriju stave i OPG-i. FINA će biti osnovni osnovni moderator cijelog ovog projekta, osim što će naravno ostvariti vrlo visok prohod odnosno profit godišnji posredujući u takvim transakcijama što je naravno legitimna stvar. Postavlja se pitanje, postavlja se i pitanje da li je FINA ovog trenutka kapacitirana da sve te stvari radi. svih poslova koje FINA dnevno radi a oni koji se bave malo poslom i posjećuju često FINA-u vide da je tamo prilična gužva na šalterima, da su ljudi preopterećeni činovnici i službenici, prilično su nervozni jer moraju raditi masu tih poslova, što je sve razumljivo, sada im damo da još i ovaj zadatak da učestvuju u pomaganju spašavanja prezaduženih ljudi. Isto tako kad se govori o povjereniku naravno da neko mora biti povjerenik ali ne možemo se oteti dojmu da se i na ovaj način kao što reče kolega prethodno stvara određena kasta ljudi, dakle ljudi koji će biti koji će biti sad u prilici da imaju jedan fini lagani posao kao što su to bili i bilježnici, kao što su to i odvjetnici i koji će na tom cijelom poslu dobro zarađivati. Ja opet ponavljam često smo u raspravama govorili kada dobijete opomenu od HRT-a koja za neplaćene dvije one rate od 160 kuna, ukupan dug vam naraste na preko 900 i nešto kuna, kad raščlanite šta su elementi toga duga vidite da je najmanje to što trebate platiti svoj dug HRT-u, najviše su tu razno razni PDV-i i naravno usluge razno razni PDV-i i naravno usluge odvjetničkih kancelarija koji očito ovakav sistem kakav želimo uspostaviti jako dobro odgovara i donosi im jako finu konstantu, laganu zaradu. Vidimo da i nasljedstvo ulazi u masu koja će biti predmet stečaja što je isto stvar za raspravu. Da li treba nasljedstvo dirati? Dakle ono nije niti stvar zarade niti stvar nekakvoga duga. Dakle naše mišljenje je da treba razmisliti do tome da li ukupnu imovinu koja je predmet stečaja treba da uđe i dobronamjerno nasljedstvo. I članak 45. je ključna stvar gdje treba osigurati, ostaviti određena sredstva dovoljna za život, šta to znači dovoljna za život, to će vjerojatno biti prepušteno diskrecijskoj ocjeni svakog suca što opet dovodi u sumnju da će to biti realno urađeno. I naravno zaštita nekretnine u stavku 3. je ključna stvar koju treba na neki način još možda razraditi odnosno dodatno pojačati. Sa ovakvim stvarima je ovo zakonsko rješenje u prvom čitanju za nas prihvatljivo i klub SDSS-a će ga prihvatiti.

spomenuli ste da je ovo zapravo palijativni zakon. U medinici znamo šta je to palijacija i palijativni zakon. Meni se čini da je ovo zakon anefinem za mnoge naše ljude. A dobro ste pobrojili 320 i više tisuća blokiranih ali niste pri tome spomenuli ne samo nezaposlene nego i one koji rade bez plaće, pa čak i u firmama u kojima je država većinski ili djelomično većinski vlasnik. Kada ste govorili o bankama rekli ste da je 200 milijardi kuna na štednji u bankama koje posluju u RH, pri tome treba biti pomalo a ne lukav, ali ajde mudar pa reći da zapravo iz te štednje banke koje su u stranom vlasništvu od domaće štednje, od 200 milijardi kuna zapravo kreditiraju. Dakle, mi sami sebe kreditiramo, naši štediše zapravo, ali preko banaka kreditiraju ljude pa i one koji imaju loš plasman kredita itd. Zapravo strane banke ne ulažu uopće izvorna sredstva da bi kreditirale naše potrošače, nego iz tako obimne štednje, reklo bi se od 200 milijardi kuna koje kreditiraju a onda dijele i dobit iz toga koja znamo kolika je, ali dijele i bonuse upravo na ljudima koji su blokirani, upravo se tu bonusi dijele. To je žalosno, sramotno i da nitko ništa ne može vjerovnicima u obliku banaka, a govorili ste o televiziji i o telekomu itd. ali da niko ništa ne može ovim bankama koje znamo što su radile sa frankom itd. ne može stati na kraj, to je nevjerojatno. Hvala lijepo. **Horvat, Mile (SDSS)** Kolega Grubišić, vi ste potpuno u pravu. Ja bi potpisao ovu vašu repliku u svim elementima. Dakle, nezaposlenost jedan od osnovnih uzroka zbog čega imamo ovakvo stanje prezaduženosti i rekao sam da je negdje oko 150 tisuća muškaraca, muških osoba evidentirano kao prezaduženo. Tragično je što je negdje oko 75 tisuća nezaposleno. Dakle, nisu ljudi krivi što su u jednom periodu svog života ostali bez posla, što nam je tržište takvo kakvo jeste, tržište rada dakle takvo kakvo jeste ne uređeno, prilično surovo, neoliberalnog koncepta i ima svoju cijenu što ljudi ne dobivaju plaće, što se menadžeri ponašaju prilično bahato u odnosu prema obavezama prema radnicima. samim time ta grupacija od 70 hiljada prezaduženih ljudi je ne svojom krivicom došla u tu situaciju. Banke su posebna priča, to će i biti vječna tema da li dirati, da li imamo pravo razgovarati o poslovanju i poslovnoj bankarskoj logici ili nemamo pravo. Ja mislim da imamo pravo razgovarati samom činjenicom što te banke koje su kćeri nekakvih velikih banaka kod nas na našem domicilnom tržištu, financijskom imaju višestruko veće kamate, višestruko strože uvjete kamatarenja i plasiranja svojih financijskih instrumenata od svojih matica u Italiji i Austriji. Daje nam pravo da tražimo od Narodne banke da konačno uvede red u ovakvo kreditiranje od strane banaka. Vjerojatno bi se onda riješio drugačiji švicarac i masa tih prezaduženih ljudi. Za riječ se sada javio ministar pravosuđa poštovani Orsat Miljenić. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Samo par odgovora na konkretna pitanja dakle OPG-i jesu unutra, ako treba to ćemo precizirati ali oni jesu apsolutno unutra i na njih se odnosi kao na fizičke osobe. Dakle nije uopće problem, intencija je da budu ako nije dovoljno jasno, to ćemo riješiti. Kapacitet FINA-e, u ovom trenutku to je jedina institucija koja može ovaj posao odraditi. Šveđani imaju vrlo sličan sustav, oni također imaju jednu takvu agenciju koja odrađuje čak i više nego što smo mi ovdje stavili FINA-i. Alternativa tome je bila da idemo u jednu mrežu privatnih savjetovališta ali to dok bismo uspostavili, dok bi ih unificirali, uspostavili tijelo nadzora, nemate drugo rješenje. Možete treću mogućnost a to je da idete izravno na sud. A to gdje god postoji se nije pokazalo kao dobro rješenje. Dakle FINA u ovom trenutku, razgovarali smo s njima, oni su sudjelovali u ovome, oni kažu da imaju kapacitet i da to mogu nositi. Vidjeli ste pristojbe su i kod njih stavljene zbilja na minimum, oni su čak govorili da je to ispod minimuma, o tome se da razgovarati. Ali mislimo da su nam oni dodana vrijednost i kada već imamo financijsku agenciju da je trebamo što više koristiti gdje god možemo. Povjerenik, gledajte povjerenik je opet jedna dužnost koja, nemojmo imati iluzije, svi se ljudi bave s nečim da bi zaradili. Mislim neće se baviti, vrlo mali dio ljudi će raditi bilo kakav posao iz nekakvog altruizma. Na nama je da uspostavimo prvenstveno kriterije da to budu ljudi koji će raditi profesionalno i koji će nam jamčiti da prava dužnika i vjerovnika će se poštivati. Njih će nadzirati sud, znači sud ima glavnu riječ i zadnju riječ kao i u svemu drugom. Idemo uspostaviti što bolji sustav edukacije i kontrole da to bude što bolje. Ali nemamo drugo, ponovno nemamo drugo rješenje. To vam je kao da kažemo nećemo stečajne upravitelje, nemate drugog. Nasljedstvo. To se uvijek postavlja pitanje, ako ste vi meni, vi i ja kao privatna osoba, vi ste mi dužni 100 tisuća, ja sam vama dužan 100 tisuća kuna koje ne mogu vratiti, naslijedim milijun, je li u redu da od tog nasljedstva vratim onih 100 Ja mislim da je. Dakle razumijete? U tome je nasljedstvo jer ga vi prihvaćate. Gledajte ako se ono vama ne isplati vi ga nećete prihvatiti. Ako je to recimo više dugova nego potraživanja, odričete se, nema nasljedstva. Sredstva dovoljna za život. Tu je bilo dosta rasprave. Mi smo prvo išli primjenom Zakona socijalne skrbi itd., međutim, onda je ispalo da je to dosta jedan kruti mehanizam koji nije možda do kraja individualiziran. I htjeli smo i svjestan sam te kritike i ona stoji da smo htjeli sudu dali veću mogućnost individualizacije. I naravno da se u praksi može dogoditi da onda bude odstupanja. Ali ako opet idete vrlo čvrsto i kruto propisati onda ćete nekada nanijet čak i veću nepravdu. Dakle htjeli smo, ono što je naša ideja staviti okvirne kriterije prema kojima sud treba donijeti odluku o tome. Ali nije isto da li vaše dijete ide, da li je na fakultetu, da li je fakultet u Zagrebu ili negdje gdje stanujete, da li, razumijete, i to je nemoguće unaprijed, dakle to je bila intencija. I jesmo, razgovarali smo o tome i sa sindikatima dosta i na odboru, malo ćemo tu stvar precizirati ali mislim da je bolje da ona ostane malo više diskrecijska jer ako je kruto propišemo imati ćemo potencijalni problem. Ali to je stvar rasprave. Mislim to je jedna zbilja stvari koja ne možete reći što je bolje. Jedina nekretnina. Nema sustava na svijetu koji će vas osloboditi obveze da nekretninu koju ste stavili kao zalog morate dati u prodaju i da se proda, nigdje na svijetu. Jer vi ste od nekog uzeli X nečega, potpisali ste ugovor prema kojem ako to ne možete vratiti ta nekretnina, on se naplaćuje iz nekretnine. Sada uspostaviti sustav koji bi apsolutno to priječio, možemo, ali to znači da će svaki takav, ako govorimo o banci ili privatniku sa uspjehom to potraživati iz državnoga proračuna. Jer netko mu to mora platiti. I tu je, ja znam koliko je to teško ali vi tu stvarno nemate rješenje. Tu je, odnos je sklopljen, on je konzumiran s jedne strane i ako se mi zakonom umiješamo u njega i kažemo e sada ti više nećeš moći ovaj dio ispuniti … …/Upadica Stazić: Vrijeme

ali ja nekako nisam baš dovoljno vičan tom čitanju ali u članku 3. nisam to vidio. A onda ste vi poslije rekli, vi ste poslije rekli ako nije da će se onda kao to ispraviti. A to, malo mi je, malo mi je to dvojbeno jer me ovo nekako neodoljivo podsjeća na onaj zakon prije kratkog vremena o potrošačkom kreditiranju kada su OPG-i bili, nisu bili unutra isto tako, je li tako bilo? I onda je za tjedan dana Vlada e sad ćemo mi OPG-e ubacit. Pa ljudi moji pa kakav je to pristup da se ti moji OPG-i, naši poljoprivrednici diskriminiraju i postavljaju kao građani drugog reda, a znamo da ih je 70% blokirano, znamo da ne mogu proljetnu sjetvu znamo u kakvoj su situaciji, da ne ponavljam onu cijelu povijest što se dogodilo od samih početaka i da danas svjedočimo propasti sela i sada ga opet nema u ovakvom jednom zakonu koji bi riješio najminimalnije, one osnovne stvari. Molim vas da potvrdite da li sam ja u pravu ili nisam, ako nisam, bolje da nisam.

članak 3. stavak 3. vidite što se potrošač smatra, dakle svaka fizička osoba i OPG izvan ovih djelatnosti, a OPG ih ne obavlja. Dakle mi smo na stavu da smo s ovim uključili OPG i to je intencija. Obzirom na ovo što je kod vas izazvalo dvojbu, što je izazvalo tu dvojbu, očito je da moramo to malo bolje precizirati. Zato i služe dva čitanja i zato služe ovakve razmjene. Dakle u pravu ste da OPG-i trebaju biti unutra, mi želimo OPG unutra, mi mislimo da jesu, ali da ne bi izazivali bilo kakvu sumnju precizirat ćemo. Evo ja se zahvaljujem. Nastavak rasprave po klubovima. Nansi Tireli. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Svi smo se složili u ovim prijašnjim raspravama da je ovaj zakon nužan i jedino što možemo iskazat, u čemu možemo iskazat žaljenje jeste to da je od 2007. trebalo proći toliko dugo da ga donesemo ali kako se kaže bolje ikad nego nikad. Klub Hrvatskih laburista podržat će ovaj zakon u prvom čitanju prva zamjerka koju uistinu imamo na ovaj zakon jeste u tome što nismo napravili jednu dubinsku analizu tko to ima ovršene račune i tko od ovih 320 000 blokiranih građana možemo pretpostavit da će ići odnosno zatražit osobni stečaj. Dakle do 10 000 kuna blokirano je skoro 140 građana, od 10 000 do 100 000 kuna isto tako 140 000 građana, a više od 100 000 kuna blokirano je 42 580 građana. Rekli smo da će zasigurno svaki onaj tko bude zatražio osobni stečaj i svatko onaj tko mu bude davao bilo kakve naputke kako ispunit sve ono što mu za osobni treba bit u jednom problemu jer koliko god mi govorimo da ćemo unificirat prijave za taj osobni stečaj, svaki osobni stečaj bit će itekako individualan i o tome će se morat vodit izuzetno, izuzetno velika briga. Upravo zbog ovoga postavlja se pitanje koje je osnova duga. Ako kažemo da imamo 140 000 građana sa dugom od 10 000 kuna koji po ovome ne mogu proglasit osobni stečaj, ako je ukupni dug 520 milijuna kuna ti građani ostaju izvan ovoga. Zatražili su vjerojatno oprost preko drugog mehanizma. Međutim, ovih 140 000 građana do ovih 100 000 kuna itekako zabrinjava jer u njima je dugo oko 400 milijuna kuna, a odnosi se prema državi. Bez obzira koliko ja iščitavam ovaj prijedlog zakona, bez obzira na stečaj potrošača dug prema državi se ne oprašta, on i dalje ostaje dokle god se ne podmiri. Rekla sam prije u replici da me zabrinjava ova objava osobnih podataka i uistinu intenzivno razmišljam kako bi se vjerovnike obavijestilo o tome da je potrošač otvorio osobni stečaj. Ja se nadam da do drugog čitanja ćemo možda svi razmišljat dovoljno dosta o tome i da iznađemo kvalitetno rješenje. U izvansudskom postupku dakle potrošač mora navest popis imovine, postavilo se ovdje već pitanje što ulazi točno u taj popis imovine i ministre mislim da bimo to trebali definirat, vjerovnike i tražbine, razlog stečajnog postupka, iznos primanja iz radnog odnosa i ostalim primanjima kao i njihovim iznosima u prethodna 3 mjeseca. S obzirom da smo rekli da je svaki stečaj osoban postavlja se ovdje pitanje što su to ostala primanja, da li tu unutra ulaze i rodiljne naknade, invalidnina, osobna invalidnina, dječji doplatak pa bi možda predložila da se tu doda ostalim primanjima na koja se plaća porez na dohodak i mislim da bimo onda iz te kategorije maknuli sva ova ostala primanja s osnove nekakvih socijalnih naknada. Trebamo navesti članove uže obitelji pa bih predložila da stavimo ovdje članove uže obitelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu i osobe koje je potrošač dužan po zakonu uzdržavati. Ja mogu imat dvoje djece, mogu bit dužna, to dvoje djece ne žive sa mnom u zajedničkom domaćinstvu, a na ovaj popis moram prikazat popis moram prikazat i mjesečne režijske troškove. I ne vidim razloga zašto bi u stečajnom, kao što ste ministar i prije rekao, dugovi su moji, nisu dugovi moje djece i ukoliko netko od uže obitelji koje zakon podrazumijeva pod užom obitelji ne živi sa mnom u zajedničkom domaćinstvu ne vidim onda razloga zašto bi se cijeli, svi ti članovi morali navoditi i mislim da bi bilo pametno da se navode samo oni članovi, dakle koji žive u zajedničkom domaćinstvu plus dakle one koje potrošač po zakonu mora uzdržavati. Rekli smo da se javni poziv objavljuje na mrežnim stranicama FINA-e i ja tu dolazim do jednog velikog problema, a tiče se Raiffeisen zadruga, odnosno naših građana koji imaju kredite u Raiffeisen zadrugama u Austriji. Da li u Austriji čitaju mrežne stranice FINA-e i da li oni kao vjerovnici, a oni jesu vjerovnici prate koji od hrvatskih građana je otvorio ili zatražio da ide u stečaj. Dakle, ja kao građanin RH imam određeni dug prema Raiffeisen štednoj zadruzi u Austriji, insolventna sam, ne mogu dug platit više od 90 dana i dug mi je veći od 30 000 kuna. Po ovom zakonu ja ću otići na FINA-u, ispunit sve obrasce koje treba i proglasit osobni bankrot. Moj vjerovnik jeste Raiffeisen štedna zadruga u Austriji. U tom trenutku oni bi se ja navodim da su oni moji vjerovnici sa onim dugom kojim ja mislim da sam dužna toj Raiffeisen štednoj zadruzi. U tom trenutku, dakle povjerenik FINA-e od vjerovnika da dostavi određenu dokumentaciju sa glavnim i sporednim dugom. I pitam se i molim odgovor na ovo pitanje da li građani RH kojima su zadruge Raiffeisen štedno-kreditne zadruge iz Austrije mogu proglasit stečaj i kako će to u ovom trenutku funkcionirati i da li smatrate da će FINA dobro i kvalitetno obavljati tu korespondenciju sa Austrijom, odnosno sa zadrugama kao vjerovnicima. Jer smatram ukoliko to nije moguće, a ostavimo sve ove naše građane izvan tog stečajnog stečajnog zakona potrošača da smo opet jednu veliku kategoriju ljudi zanemarili. U članku 16. stoji da izvan sudski postupak nije uspio ako neki vjerovnik pokrene ili nastavi postupak radi prisilnog ostvarenja tražbine ili ako izričito i nedvosmisleno izjavi da nije suglasan s izvan sudskim sporazumom, a savjetovalište je u tom slučaju dužno bez odgode izdati potvrdu predlagatelju u neuspjelom pokušaju sklapanja izvan sudskog sporazuma. da izvan sudski sporazum nema pravnog učinka na vjerovnike s kojima nije sklopljen. Molila bih objašnjenje. Ako i čitamo samo članak 16. to bi otprilike izgledalo ovako. Imam 10 vjerovnika kojima sam dužan, sa 9 uspijem se nagoditi, sa desetim ne. On ide u izvan sudsku, on Dalje ovršuje onako kako on smatra da treba ovršavati. Da li je izvan sudska nagodba uspjela ili nije uspjela? Jer ako čitamo onda članak 18. stavak 4. ispada da izvan sudski sporazum nema pravnog učinka na vjerovnike sa kojima nije sklopljen. To znači da nekakav izvan sudski sporazum jeste sklopljen, ali nema pravne osnove na one koji evo nisu htjeli ući u taj postupak. Dakle, to bih molila objašnjenje. I članak 40. ako potrošač nema dovoljno imovine da se podmire vjerovnici sud donosi odluku o otvaranju i zaključenju stečaja, odredit će povjerenika i zaključiti o prijedlogu za oslobođenje od preostalih obaveza uz uvjet da je podnesen zahtjev, dakle da se potrošača oslobodi tih obaveza. Što je ovdje s porezima s obzirom da su porezi obveze izuzete od oslobođenja, dakle što znači ako imam dug, a dug je porezni. Nemam imovine, postupak stečajni se otvara i zatvara, a dug kao takav dalje ostaje u kojem je statusu taj građanin. Plašim se vezano za ove Raiffeisen banke još jednog trenutka, a to je dakle razlučnih vjerovnika i ukoliko postoji razlučno pravo na nekretnini, dakle sud daje razlučnom vjerovniku rok od 6 mjeseci da tu nekretninu oprihoduje, proda. Ukoliko vjerovnik to ne učini nekretnina postaje dio stečajne mase, barem tako iščitavam u ovom zakonu. Plašim se da na ovaj način, pod uvjetom da Raiffeisen kao takve prihvatimo za vjerovnike u ovom Zakonu o stečaju potrošača, da upravo dajemo zeleno svjetlo da se nekretnine u roku od 6 mjeseci temeljem razlučnog prava čim evo prije dolaze na sudove i što u tom trenutku se događa, dakle sa tim našim potrošačem kojima je Raiffeisen štedna zadruga recimo jedan jedini vjerovnik. vjerovnik. Dakle, budimo iskreni kažimo da se onda na njega to ne odnosi. Imamo još jedan problem. Jamci na kredite. Dakle, jako puno hrvatskih građana jesu jamci za dignute kredite i ovršeni su im računi s kojih se naplaćuju, dakle mjesečni anuiteti s osnove kredita čiji je korisnik netko drugi. Ako sam ja dignula kredit, a moj jamac taj kredit plaća ja otvaram osobni stečaj. Postavljam pitanje, dakle ako u osobnom stečaju pa pa recimo čak i u izvansudskoj nagodbi uspijem postići dogovor sa mojim vjerovnikom da li to znači da se račun moga jamca u tom trenutku oslobađa ili i taj jamac mora isto tako proglasiti osobni stečaj jer je i on u dugu s osnove jamca? Što se tiče obavljanja obrta imam jednu zamjerku, a to je sljedeća. potrošačima omogućiti da dalje obavljaju svoje obrte i da ćemo im od stečajne mase omogućiti da koriste opremu, strojeve i sve ostalo osim nekretnina. Sad dolazimo u jednu čudnu situaciju. Imamo potrošača koji je dužan i proglasio je stečaj zato što je kupio nekretninu u kojoj je napravio apartmane i to je djelatnost u kojoj se on bavi iznajmljivanjem dakle tih apartmana. Tu nekretninu mu nećemo izvući iz stečajne mase da bi mogao obavljati daljnju djelatnost ali primjerice jednom liječniku koji je slobodno zanimanje i čiji aparat košta puno više nego ova nekretnina s kojom s kojom se bavi ovaj u iznajmljivanju apartmana to ćemo izvući iz stečajne mase i tom liječniku primjerice omogućiti da on dalje obavlja tu svoju djelatnost, plaća mjesečni najam za korištenje aparature u stečajnu masu i dakle ostvaruje nekakvu dobit. Što znači da smo opet jednu kategoriju građana stavili u neravnopravan položaj jer da li se netko bavi iznajmljivanjem apartmana i dignuo je kredit da bi te apartmane mogao ostvariti, da bi mogao zarađivati ostvarivati dohodak i dobit onda smatram da ukoliko govorimo o daljnjem obavljanju mogućnosti obavljanja obrta ili nekakve djelatnosti da moramo u istu poziciju staviti sve one koji to žele napraviti, a otvorili su osobni stečaj. Imamo i jedan problem sa zadužnicama pojedinaca koje su oni kao fizičke osobe davali za račun svojih poslovnih subjekata. Te zadužnice polako dolaze zbog evo gospodarske situacije u Hrvatskoj na naplatu. Znamo da oni odgovaraju svojom osobnom imovinom. Što ako osobne imovine nema, a zadužnica je na nekih 2 ili 3 milijuna kuna? Da li to znači da će se stečajni postupak otvoriti i zatvoriti, i da će se ta zadužnica od 2 ili 3 milijuna kuna s obzirom da nema imovine kao takva brisati? Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Ministar se javlja za riječ, ministar Orsat Miljenić. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Ponovno evo odgovora koliko mogu dati sad na brzinu, a ostalo ćemo s vremenom. Dakle, mislim da je pogrešno ako dopustite uzimati stalno broj blokiranih građana kao referentan broj. Ima čitav niz građana koji su blokirani koji ostvaruju egzistenciju bez obzira na to i za vjerovat je da neće ići u ovaj, neće, da njihova opcija neće biti stečaj potrošača kao što nažalost imate dio građana koji uopće ne posluju na tržištu i nema im se što blokirati. mi ih ne vidimo u statistici ali oni stvarno postoje i imaju možda veći problem nego neki od onih. Dakle, zato hoću reći to nam je jedan broj koji nam može biti indikator ali ne možemo se njime samo rukovoditi. Drugo, 30 tisuća kuna nije uvjet da vi možete ići u ovaj program, to je samo presumpcija. Ako ste toliko dužni, više od 90 dana, onda uvijek možete ići. Ako ste dužni manje onda možete dokazivati da ste insolventni. Dakle, to nismo stavili kao nekakvu granicu ispod koje se ne može ići. Uža obitelj, zapravo ona definicija služi za sljedeće, ne zato da bi se svodilo na što vi imate pravo nego da bi se prvenstveno vidjelo da niste zloupotrijebili pravo jer onda će se provjeriti da li ste vi, ja, prenio stan mjesec dana prije i onda otišao u stečaj, odnosno pokrenuo postupak. Dakle, tu nam je bitno i to su oni srodnici gdje se može raditi poništaj takvog ugovora, odnosno pravnog posla. Austrijanci, njihov problem, nek prate, a ako ne prate neće se javiti kao vjerovnici i njihov problem. Mislim, znate ono, zašto bi bili u drugačijem položaju nego bilo tko drugi? Dakle, to će se objavljivati kod nas, obveza se plaća tu, da li je vjerovnik u Americi, Austriji ili negdje drugdje to je tako. Porezni dug, postavlja se da pitanje što ćemo s njim. Mi smo ga predvidjeli da je to nešto što se ne može, znači što ne dolazi u obzira za ovaj otpis, međutim znate da je i po zakonu koji uređuje poreznu tematiku da postoji mogućnost otpisivanja takvih dugova u sasvim drugoj proceduri i zato je bolje da nas ovdje ne opterećuje u ovom segmentu zato smo to tako riješili. A ponovno Raiffeisen što ste rekli, dakle ne, neće se to moći dogoditi jer ako dužnik, dužnik je gospodar procesa zapravo i ako on smatra da nije dužan nekoj nekoj od tih institucija o kojima ste govorili on će to osporiti i nema nikakve prodaje dok se ta parnica ne završi. Dakle, znate ne dajemo njima alat da oni lakše to prodaju. Sljedeća stvar, dužnik ne mora nikad ići u ovo. Ako je njemu povoljnija situacija prema znači situaciji u kojoj on nije u stečaju on neće ni ići za tu opciju. Ali kažem, dužnik će osporiti takvo potraživanje i reći ja nisam dužan. Dakle, nije automatizam da vam dođe vjerovnik i kaže dužan si x milijuna i sad ćemo to prodati i naplatiti. Jamci, nismo za to našli rješenje jer to su zapravo individualni ugovori. Rješenje bi bilo da zapravo takvi jamci sudjeluju u stečaju onog izvornog dužnika i da zapravo od njega se potražuju. I tu treba vidjeti što, ali jamstvo, opet ugovor o jamstvu je dobrovoljno, nažalost ušli ste u to, vjerovali ste nekom kom možda niste trebali vjerovat i vi ste preuzeli obvezu. Vrlo teško rješenje, s njim se mučili u Stečajnom zakonu, znači ne samo ovdje. Nismo našli pravo rješenje, koliko ja znam nema ga nigdje. Znači da bi se ovo odnosilo i na jamce, da bi oni izlazili ma koliko izgledalo nepošteno zapravo jer se glavni dužnik rješava obveze, a jamcu ostaje. Ali kažem zato što je pravna osnova različita glavni dužnik može prema jamcu ići sa svojim potraživanjima. Ovi apartmani neće doći u obzir zato što ako pogledate osoba koja obavlja samostalno djelatnost uvjet je da nema više od 100 tisuća kuna duga. Znači nema tu da će neko nekretninu zadržat, može ako je manje od 100 tisuća, ali to realno, životno nije tako. Ima i drugih razloga zašto se to neće dogoditi ali ovo vam je već onaj osnovni zbog kojih se to neće dogodit. Mislim da je to sve od ovog što ste postavili, ali sigurno će biti još pa ćemo bit u kontaktu. Evo, hvala lijepo. Imamo prijavljenih nekoliko replika, ali 13,30 je sati pa ćemo ih čuti u 15,00 sati. Oglašavam stanku. hvala vam